Herra forseti. Ef einhver hefur velkst í vafa um mikilvægi samneyslunnar og nauðsyn á getu stjórnvalda til að grípa inn í með stórfelldum hætti hefur þeirri óvissu vonandi verið eytt núna í Covid-faraldrinum. Um allan heim hafa stjórnvöld gripið til stórtækra aðgerða til að aðstoða atvinnulíf og einstaklinga með áður óþekktum hætti, líka hér á Íslandi. En þó það hafi verið gert er jafn ljóst að við deilum um áherslurnar. Að mati Samfylkingarinnar hefur of litlu verið varið í að aðstoða tugþúsundir manna sem misst hafa vinnuna og allt of lítil áform um að skapa ný störf. Nú eru 27.000 manns atvinnulausir og samkvæmt könnun rannsóknastofnunar vinnumarkaðarins á um helmingur þessa fólks erfitt með að ná endum saman. Þrír hópar skera sig úr; innflytjendur, konur og ungt fólk. Lítum aðeins á stöðu unga fólksins. 42% segjast búa við slæma andlega heilsu og 60% hafa þurft að neita sér um læknisþjónustu á síðasta hálfa ári. Allar aðvörunarbjöllur klingja, skammtímaáhrifin eru augljós en því miður langtímaáhrifin líka. Ríkisstjórnin telur sig ekki geta gert meira fyrir þennan hóp en skoðum aðeins forgangsröðunina. Á síðasta ári greiddi útgerðin sér 4,8 milljarða í veiðigjöld. Sú tala segir kannski ekki mikið nema þegar við horfum á samhengið. Á sama tíma greiddu sjö eigendur stærstu útgerðarfyrirtækjanna sér margfaldan þann arð á við það sem greitt er í veiðigjöld og innan við 10% af samanlögðum rekstrarhagnaði fyrirtækja. Telur ráðherra þetta hlutfall vera eðlilegt og sanngjarnt eða kemur ef til vill til greina að hækka veiðigjöld, a.m.k. tímabundið, í ljósi aðstæðna til að jafna byrðarnar í samfélaginu?

að við skoðum sérstaklega hvað við getum gert til að koma til móts við þessa hópa. Ríkisstjórnin hefur staðið fyrir því að atvinnuleysisbætur hafa verið hækkaðar um 35% á kjörtímabilinu einmitt til að mæta atvinnuleitendum. Það er líka mikilvægt að við veltum því fyrir okkur hvað fleira er hægt að gera. Ég minni á að skattbyrði þessa hóps var lækkuð. Og af því að hv. þingmaður nefnir líka ungt fólk þá vil ég minna á hækkun barnabóta sem vissulega kemur sér vel fyrir barnafólk sem flest hvað er ungt að aldri. En við þurfum að taka þetta til skoðunar og ég nefni sérstaklega innflytjendur í þessum hópi sem eru auðvitað langflestir líka

Hvað varðar veiðigjöldin þá vil ég minna á að sú breyting sem gerð var á því gjaldi á þessu kjörtímabili var að afkomutengja það. Það er rétt að útgerðin skilaði 4,8 milljörðum á nýliðnu ári.

Hvorugt á við rök að styðjast. Það sem var gert var að afkomutengja veiðigjaldið. Síðan er hægt að ræða það hvert hlutfallið eigi nákvæmlega að vera. En ég velti því fyrir mér hvort hv. þingmaður sé mér ekki sammála um að það sé eðlilegt að þetta gjald fylgi

geta ekki sótt sér læknisþjónustu og börn þeirra munu kannski líða skort sem mun hafa áhrif á þau alla ævi. Ég spyr því aftur: Kemur til greina að hækka veiðigjöldin tímabundið og finnst hæstv. ráðherra þetta hlutfall, sem hún vissulega ákvað, vera eðlilegt?

þannig að við verðum komin á par við önnur Norðurlönd þangað sem hv. þingmaður hefur einmitt viljað beina sinni flugvél þegar hann er spurður um það hvaða samfélagsgerð hann vilji leggja til. Skiptir það máli fyrir þá sem höllustum fæti standa? Ég segi já við því.

Ákallið var hins vegar skýrt, alveg sama hvar við komum, hvort sem var á Egilsstöðum, niðri á fjörðum, á Eskifirði eða Seyðisfirði. Það þarf að tryggja samgöngur milli byggða allt árið um kring. Einn maður lýsti því þannig að hann hefði farið með dóttur sína, sem hafði slasast á höfði, frá Egilsstöðum og keyrt í 50 mínútur í Neskaupstað. Ef alvarleg blæðing hefði komið í ljós hefði þurft að fara aftur á Egilsstaði og bíða eftir sjúkraflugi eða fá sjúkraflug suður. Þetta er saga sem við fáum að heyra aftur og aftur, fyrir utan að það er náttúrlega eðlilegt að vera með skanna á Heilbrigðisstofnun Austurlands. Samgöngurnar skipta miklu máli fyrir atvinnusvæðin. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra ráðherra að tvennu, en ég sé að tíminn er að renna út. Er hún sammála mér í því að við eigum að hugsa lengra varðandi samgöngubætur á Austurlandi, viðurkenna það að við ætlum að byggja upp ákveðna kjarna? Það þýðir að við forgangsröðum á þessa kjarna. Er hún sammála mér í því að við þurfum að stefna að því að samtengja

sveitarfélögin fái meira sjálfdæmi í þessum efnum, hvernig atvinnuuppbyggingu þau sjálf vilja sjá á sínu heimasvæði?

Þessir viðburðir höfðu gríðarleg áhrif á atvinnustarfsemi á Seyðisfirði og það þýðir að við þurfum að horfa sérstaklega til þess hvernig við getum stutt við þessa byggð þannig að aftur sé hægt að koma atvinnurekstri af stað.

og ég vona að þetta hafi verið nýtt. Síðan eru það auðvitað ofanflóðavarnir sem við vorum áþreifanlega minnt á, bæði í snjóflóðunum á Flateyri fyrir rúmu ári, í Súgandafirði og svo þessum skriðuföllum. Það er mikilvægt að standa við þá ákvörðun sem við tókum um að flýta þeim framkvæmdum þannig að unnt sé að vinna miklu hraðar að því.

hjá þessari ríkisstjórn. Öxi hefur sömuleiðis verið sett á dagskrá sem samvinnuverkefni og hugsunin er auðvitað sú að tryggja greiðar samgöngur innan þessa nýja sameinaða sveitarfélags. Hv. þingmaður spyr um tengingar

göng milli Seyðisfjarðar og Egilsstaða. En við þurfum að hugsa þetta til lengri tíma og þess vegna vil ég spyrja: Hver er hugur hæstv. ráðherra til samtengingar þannig að við tengjum raunverulega saman heilbrigðisstofnanir og sjúkrahúsið á Norðfirði við önnur svæði á Austurlandi? Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt, líka til að draga að unga sem eldri á þetta svæði til að búa þarna, lifa og dafna.

sveitarfélögin eru ekki með sjálfstæða tekjustofna eins og hér á landi. Við höfum alltaf lagt mikið upp úr sjálfstæði sveitarfélaga, að þau hafi sem mest að segja um sín örlög. En um leið vil ég segja að fyrir framtíðina þá er það mín skoðun

Það hefur verið þannig að félagsmálaráðuneytið og velferðarráðuneytið sem var, hafa haft það hlutverk að birta þessi framfærsluviðmið, en þau hafa verið reiknuð af utanaðkomandi aðilum.

Og einmitt fyrir tveimur árum, þegar framfærsluviðmiðið lækkaði, þá fannst okkur og mér það mjög sláandi að það væri að lækka við þær aðstæður vegna þess að það gaf ekki raunsanna mynd.

sem við settum af stað vinnu við að endurskoða framfærsluviðmiðið og sú vinna hefur staðið yfir. Við höfum verið í samvinnu m.a. við háskólasamfélagið og Hagfræðistofnun

sýni fram á raunsanna mynd og það gerir það að mínu viti ekki. Mig minnir að komið hafi sérstök fréttatilkynning þegar við birtum þetta umrædda framfærsluviðmið sem lækkaði fyrir tveimur árum

— að grunnviðmið þessarar fjölskyldu eru 233.165 kr. þó að dæmigert sé verið að tala um að þau þurfi aldrei undir 450.000 kr. til að geta framfleytt sér, fyrir utan húsnæði. Þá spyr ég núna í beinu framhaldi af þessu: Nú mælist verðbólgan hér 4,3%.

Við notum framfærsluviðmið mjög víða í stjórnkerfinu, bæði ríki og sveitarfélög, og þess vegna er mikilvægt að uppbyggingin á því sé þannig að hún skapi sem raunsæjasta mynd af því sem um ræðir. Hv. þingmaður vitnar til ákveðinna þátta sem lúta að þessu og ég get bara sagt við hv. þingmann að ég er sammála. Þess vegna settum við þessa vinnu af stað. En það er hins vegar þannig að samsetningin á viðmiðinu, hvernig það er reiknað, hvaða forsendur eru þar inni — það er sú vinna sem er í gangi. Það eru ekki stjórnmálamenn sem taka síðan ákvörðun á hverju ári pólitískt um það hvert þetta viðmið verður, heldur þurfum við að taka ákvörðun pólitískt um það hvernig samsetningin á því er.

Ég vil við þetta tækifæri beina fyrirspurn til hæstv. félagsmálaráðherra sem ráðherra vinnumarkaðsmála. Það hafa verið fluttar fréttir undanfarna daga og vikur af kjarasamningum eða ósætti Félags íslenskra atvinnuflugmanna og BlueBird Nordic, eða Bláfugls eins og það er þekkt hér heima. BlueBird Nordic, eins og við þekkjum félagið í daglegu tali, rekur sex fraktflugvélar á íslensku flugrekstrarleyfi. Í upphafi síðasta árs var félagið selt til Avia Solutions Group í Litháen en móðurfélagið er með höfuðstöðvar á Kýpur.

eigi við. Verktakarnir starfa hjá BlueBird Nordic í gegnum starfsmannaleiguna Confair Consultancy sem er ekki og hefur aldrei verið skráð hjá Vinnumálastofnun Íslands líkt og lög gera ráð fyrir. Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann hafi kynnt sér þetta mál og eftir atvikum þá skoðað með hvaða hætti þeir eftirlitsaðilar sem heyra undir ráðherra hafa tekið á málinu eða skoðað það.

„Við sjáum annað dæmi um afarkosti Bláfugls þegar gerviverktakarnir þurfa að taka sína hvíld á Íslandi. Þeim er þá gert að halda sig innan flugvallarsvæðisins … og taka sína hvíld í einhverri aðstöðu sem búin hefur verið til innan flugvallarins Þar hvíla þeir sig í allt að 36 klst. áður en þeir fara í næsta flug og á meðan á hvíldinni stendur er þeim ekki hleypt úr húsi. Þetta kallast ekkert annað en stofufangelsi …“ Svo mörg voru þau orð hjá formanni samninganefndar FÍA.

sambandi við þá aðila sem þarna eiga hlut að máli, við FÍA. Ég vænti þess að á allra næstu dögum muni muni Vinnumálastofnun geta tekið málið til efnislegrar meðferðar en hún hefur einfaldlega verið að kalla eftir gögnum og upplýsingum til þess að geta gert það.

væri viðhaft. Lýsingin er orðin sú að verktakar, sem sumir kalla gerviverktaka, aðrir kalla sjálfstætt starfandi flugmenn,

Faraldurinn virðist sem betur fer vera að byrja að fjara út. Þá þurfum við að spyrja okkur og stjórnvöld þurfa að svara, sérstaklega miðað við að innanlandssmit eru nánast að hverfa á meðan staðan erlendis er enn verri en hún var þegar landamærin voru opnuð á síðasta ári. Við þurfum að fá svar við spurningunni: Hvenær hverfa rök fyrir takmörkunum innan lands og hvað geta stjórnvöld gert til að flýta fyrir? Einungis 4.300 erlendir ferðamenn komu til landsins í janúar, 4.300 á mánuði í samanburði við rúmlega 120.000 venjulega. Þarna liggur áhættan núna eftir rúmlega fjóra mánuði af ströngum sóttvarnaaðgerðum, áhættan um aðra bylgju áður en bólusetning hefur áhrif. Fréttir herma að nærri 200.000 Íslendingar verði bólusettir í september, 120.000 í júlí. Það eru fjórir mánuðir þangað til, sami tími og við höfum verið að glíma við nýliðna bylgju og sóttvarnaaðgerðir. Eigum við að halda niðri í okkur andanum í fjóra mánuði í viðbót svo við getum kannski fengið 20.000 ferðamenn til landsins á meðan eða getum við gert betur? Þurfum við að loka landamærum enn frekar eða getum við opnað landamærin meira þegar allir viðkvæmir og forgangshópar eru orðnir bólusettir? Ef svo er, hvenær er von á því? Það er nefnilega enga tímalínu um væntanlegar bólusetningar að sjá á vefnum bóluefni.is. Enginn fyrirsjáanleiki nema óljósar tölur um bólusetningar í júlí til september sem eru reiknaðar út frá norskum tölum í fjölmiðlum. Þar segir einnig að það geti orðið allt að tveggja mánaða seinkun á þeim sendingum. Heilbrigðisráðherra segir að hægt verði að bólusetja þorra þjóðarinnar á fyrri helmingi árs en það er ekki í júlí. Hvað þýðir þorri þjóðarinnar og hvaða áhrif hefur það á sóttvarnaaðgerðir?

nýgengi innanlandssmita er á mjög góðum stað, Ísland er eitt af örfáum löndum í Evrópu sem er grænt, en nýgengi landamærasmita er töluvert hærra. Það liggur fyrir að við höfum ákveðið að halda óbreyttu fyrirkomulagi á landamærum til 1. maí. Þá horfum við til þess að taka upp það kerfi að vera með einfalda skimun fyrir þá sem eru frá grænum svæðum en tvöfalda skimunin haldi sér fyrir rauð svæði og horft verði til þess hvort hugsanlega verði hægt að nýta kröfu um neikvæð PCR-próf, eins og raunar öll lönd eru að taka upp, fyrir þá sem eru þar á milli, þ.e. á appelsínugulum og gulum svæðum. Þetta er sá fyrirsjáanleiki sem ég vonast til að muni halda og að sjálfsögðu hangir þetta sömuleiðis saman við framgang bólusetninga. Í heildina tekið vil ég segja það að fyrirkomulagið sem við komum á á landamærunum 19. ágúst hefur svo sannarlega sannað gildi sitt. Það er einn af lyklunum að því að við erum á þessum góða stað núna hvað varðar faraldurinn innan lands, þ.e. fyrirkomulagið á landamærunum sem er

vænst að hægt verði að hefja afhendingu þess á öðrum ársfjórðungi. Við höfum auðvitað fylgst með umræðunni í Evrópusambandinu þar sem einmitt kom fram í ræðu Ursulu von der Leyen í gær að þau hefðu lagt svo mikla áherslu á

Við munum sjá marktæk áhrif, tel ég, á sóttvarnaráðstafanir innan lands þegar sá hópur hefur fengið sína bólusetningu.

við sjáum það kannski helst í framlögum á fjárlögum en hlutfallslega er þetta sá málaflokkur sem við höfum aukið mest, um tæplega 75%. Ég

nefndi að það skorti á að taka keflið í að laða að erlenda fjárfestingu. Nú skyldi maður ætla að öflugra stoðkerfi nýsköpunar væri meira aðlaðandi fyrir erlenda fjárfestingu og vænlegt í samkeppni um slík verkefni. Traust hagstjórn skiptir auðvitað verulega miklu máli og fyrirsjáanleiki og pólitískur stöðugleiki, þannig að það er fjölmargt annað.

í þessari samkeppni okkar. Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og þessar spurningar og fyrir að vekja athygli og máls á þessum mikilvægu málum. Við höfum á þessu kjörtímabili

Við byrjuðum á að gera loks stefnu fyrir Ísland, nýsköpunarlandið Ísland, í krafti smæðarinnar, en frasinn í krafti smæðarinnar hefur elst nokkuð vel ef maður lítur til þess hvernig okkur hefur farnast við að taka á málum varðandi heimsfaraldurinn og m.a. hvernig við höfum nýtt nýsköpun í þeim efnum. Við höfum aukið endurgreiðslur til rannsóknar- og þróunarverkefna, rýmkað heimildir lífeyrissjóða til fjárfestinga, auðveldað erlendum sérfræðingum að starfa tímabundið hér á landi og erum að leggja lokahönd á stofnun Kríu, sem búið er að fjármagna, sem er nýr hvatasjóður og mun og mun leggjast á árarnar með einkafjármagni við fjárfestingar í þekkingardrifinni nýsköpun. Við höfum aukið fjármagn í Tækniþróunarsjóð. Við erum að birta auglýsingu um hvatastyrki fyrir landsbyggðirnar þar sem hlutverk styrkjanna er að styðja við nýsköpun á landsbyggðunum og efla atvinnulíf og verðmætasköpun sem byggist á hugviti, þekkingu og nýrri færni.

Þannig er bara staðan. Það eru allir að keppast um þessi tækifæri, um þessa verðmætasköpun, um þessi nýju störf, nýju vörur, (Forseti hringir.) til að gera heiminn betri. Ef við ætlum að taka þátt í því, sem við ætlum að gera, þá þurfum við að stilla saman strengi og við þurfum að hlaupa hraðar.

Það er alveg rétt, þetta er boðhlaup. Gott samstarf Íslandsstofu og til að mynda ráðuneytis míns skiptir mjög miklu máli

gengur sú vinna mjög vel. Ég geri ráð fyrir því eða óska alla vega eftir því að fá að koma hingað inn í þingið með þá stefnu til umræðu í næstu viku, sem er þá einni viku á eftir áætlun sem er nú innan skekkjumarka á mælikvarða stjórnkerfisins. Sú stefna er að mínu viti mjög góð, mjög sterk. Hún talar algerlega inn í nýsköpunarstefnu, stefnu Vísinda- og tækniráðs og inn í þá stefnu sem við höfum markað okkur. Það er líka jákvætt að sjá hvað það var auðveld fæðing að láta hana einmitt vera í svona góðu flútti við þær stefnur.

Ég tek hér til máls til þess, og í raun til þess eingöngu, að ræða þau mál sem að Alþingi snúa í þessu frumvarpi. Ég læt öðrum það eftir að ræða um önnur ákvæði frumvarpsins, áhugaverð sem þau þó eru. Mér finnst það bæði rétt og mér skylt sem forseta Alþingis að víkja að þeim grundvallarbreytingum sem lagt er til hér að gerðar verði á stöðu Alþingis, ekki síst gagnvart framkvæmdarvaldinu. Þær breytingar ganga allar í þá átt að undirstrika og styrkja enn frekar sjálfræði þingsins í eigin málum og þeim breytingum ber að fagna, það geri ég a.m.k. Fyrst ber að nefna 8. gr. frumvarpsins en þar er með berum orðum lagt til að þingræðisreglan verði bundin í stjórnarskrá. Þannig skulu ráðherrar njóta stuðnings eða hlutleysis meiri hluta Alþingis. Hér er um að ræða grundvallarreglu sem stjórnskipun okkar hvílir á. Jafnframt er áhugaverð sú tillaga í ákvæðinu að skilgreina þingræðisregluna með jákvæðum hætti, að forseti geti óskað eftir yfirlýsingu Alþingis um stuðning eða hlutleysi við ríkisstjórn áður en hún er mynduð. Nánari ákvæði um framkvæmd þingræðisreglunnar er svo að finna í 13. gr. frumvarpsins um vantraust á einstaka ráðherra eða ríkisstjórn. Með þessum ákvæðum er með ótvíræðum hætti tekið af skarið um að sú þingræðishefð sem við höfum búið við verði bundin í stjórnarskrá, að hér sitji þingbundin ríkisstjórn. Næst vil ég víkja máli mínu að þeim ákvæðum frumvarpsins sem lýsa því hvernig boðað er til þings að afloknum kosningum, samkomudeginum og um frestun á störfum þess, sbr. 12. og 20. gr. frumvarpsins. Þar er lagt til grundvallar að þingið sjálft hafi forræði á þessum málum.

aftur til löngu liðins tíma og viðhorfa í reynd; skipulag sem má rekja til þess þegar við heyrðum undir Danakonung og samgöngur voru með allt öðrum hætti en nú er. Þannig segir í 22. gr., með leyfi forseta: „Forseti lýðveldisins stefnir saman Alþingi eigi síðar en tíu vikum eftir almennar alþingiskosningar. Forsetinn setur reglulegt Alþingi ár hvert.“ Þá er í 23. gr. stjórnarskrárinnar gert ráð fyrir að forseti lýðveldisins geti frestað fundum Alþingis.

Gildandi stjórnarskrá gengur því út frá því að formlega sé það framkvæmdarvaldið sem stefnir Alþingi saman og frestar fundum þess, að vísu með aðkomu þingsins eins og áður sagði. Í því frumvarpi sem við ræðum nú er lagt til í 12. gr. að einu afskipti framkvæmdarvaldsins af boðun þingsins séu þau að forseti Íslands setji Alþingi þegar það kemur saman að nýju eftir almennar alþingiskosningar. Þetta er eðlilegt og fer vel á því. Eins þykir mér líklegt og í raun sjálfsagt að forsetanum verði jafnan boðið til þingsetningar þó svo að ekki þurfi atbeina hans eða framkvæmdarvaldsins til boðunar þingsins, heldur verði það alfarið mál þingsins sjálfs verði þessar breytingar að veruleika. Atbeini framkvæmdarvaldsins að ákvörðunum um boðun þingsins verður því fyrst og fremst táknrænn og afskipti af ákvörðunum um þingfrestun falla alfarið niður. Þess í stað frestar þingið sjálft fundum sínum og forseti Alþingis getur kvatt þing saman til fundar ef nauðsyn ber til. Þá yrði honum það skylt ef meiri hluti þingmanna eða ríkisstjórn krefst þess. Aðkoma ríkisstjórnar að slíkri ákvörðun er hins vegar nýmæli á þennan hátt en verður að teljast eðlileg í ljósi stöðu framkvæmdarvaldsins gagnvart Alþingi og samþættingu þessara valdþátta.

Að mati þingsins er mikilvægt að sá tími sem líður frá alþingiskosningum sé ekki lengri en þörf er á. Telja verður þennan tíma hæfilegan þegar horft er til reynslunnar en gera verður ráð fyrir því að landskjörstjórn hafi rúman tíma til þess að birta endanleg úrslit alþingiskosninga. Þá getur þingið þurft að leysa úr kærumálum sem kunna að vera um gildi kosninganna og kosningu einstakra þingmanna, fjalla um ágreining um gildi einstakra kjörseðla sem lagðir hafa verið fyrir þingið og undirbúa setningu þingsins að öðru leyti, en slíkt krefst eðlilega ákveðins undirbúnings. Tekið er undir það sem fram kemur í greinargerð með frumvarpinu að ekki er útilokað að þing gæti komið saman fyrr ef aðstæður eru þannig í samfélaginu. Í stað þess að samkomudagur Alþingis skuli vera 1. október ár hvert, sem breyta megi með lögum eins og nú er, er í frumvarpinu lagt til að kveðið skuli á um samkomudag reglulegs Alþingis ár hvert með lögum og skiptingu starfstíma þess í löggjafarþing. Hér er um að ræða mikilsverða breytingu sem undirstrikar enn frekar sjálfræði þingsins til að ákveða sjálft innra skipulag sitt. Ég sé fyrir mér ýmsa áhugaverða möguleika við að skipuleggja betur störf þingsins í framtíðinni en það yrði að sjálfsögðu viðfangsefni nýs þings verði frumvarp þetta að lögum. Horfi ég þá einnig til þeirrar mjög svo tímabæru tillögu sem felst í 21. gr. frumvarpsins, um að frumvörp geti lifað milli þinga samkvæmt reglum sem Alþingi setur þá í sín starfslög, sín þingsköp. Þessi möguleiki getur að mínu mati haft verulega þýðingu fyrir störf þingsins og auðveldað umbætur við vandaða lagasetningu og markviss þingstörf. Í stað þess að óafgreitt frumvarp, segjum viðamikil heildarendurskoðun lagabálks, sem unnið hefur verið að heilan þingvetur en ekki gefist tími til að ljúka umfjöllun um til fulls falli á tíma svo til fullfrágengið við þinglok

Um leið og slíkt fyrirkomulag, þessi möguleiki, að mál lifi milli þinga, gefur færi á að koma í veg fyrir ákveðna sóun þarf að búa um það með vönduðum hætti í þingsköpum hvernig hann má nýta. Slíkt má að sjálfsögðu ekki verða til þess að mál séu látin dragast að óþörfu og hlaðist upp. Ferlið mætti sjá þannig fyrir sér að þingnefnd, sem hefur mál í slíkri stöðu til umfjöllunar, leggi til við þingið í heild að málið færist milli þinga en undirgangist þá skyldu, fáist það samþykkt, að ljúka vinnu við það á hinu næsta. Slík atriði má samkvæmt frumvarpinu útfæra nánar í þingsköpum. Ég hygg að þessi möguleiki, vel útfærður, geti á komandi árum létt mönnum nokkuð lífið í samningum um þinglok og þarf ekki að útskýra hvers vegna. Ég tek að lokum fram varðandi þetta ákvæði frumvarpsins, þ.e. ákvæði 21. gr., að þar, eins og auðvitað víðar, kann að vera ástæða til að hv. nefnd skoði aðeins orðalag og mögulega nánari afmörkun. Ég er þá fyrst og fremst með í huga hvort menn vilja afmarka að einhverju leyti í stjórnarskrá þann ramma sem Alþingi hefur til að útfæra í lögum reglur um þetta eða hvort menn vilji láta Alþingi það alfarið eftir og þá væntanlega innan hvers kjörtímabils. Hvað varðar önnur ákvæði frumvarpsins er sú sjálfsagða regla lögð til í 15. gr. að stjórnarfrumvörp skuli lögð fram í nafni ríkisstjórnar sem er í samræmi við fyrirkomulag slíkra mála í raun og ætti að vera til verulegrar einföldunar. að sjálfsögðu sú tillaga sem felst í 14. gr. frumvarpsins að felld er brott sú sérregla 24. gr. gildandi stjórnarskrár að Alþingi skuli koma saman eigi síðar en tíu vikum eftir að það var rofið. Þess í stað mun almenna reglan í 20. gr. frumvarpsins gilda að þing komi saman eigi síðar en fjórða þriðjudag frá alþingiskosningum. Einnig er skynsamlegt að festa í sessi þá framkvæmd sem mótast hefur um það að áður en forseti Íslands tekur afstöðu til tillögu forsætisráðherra um þingrof skuli hann leita álits forseta Alþingis og formanna þingflokka sem sæti eiga á Alþingi. Með slíku er leitast við að tryggja að fyrir liggi afstaða þingsins sem heildar til þingrofstillögu forsætisráðherra og að ekki beri að verða við slíku ef vilji meiri hluta þingsins stendur til annars. Með öðrum orðum, Alþingi verður ekki rofið í óþökk eða andstöðu við vilja þess sjálfs. Þetta undirstrikar enn og aftur þingræðisregluna og er eðlilegt í lýðræðisríki með þingbundna ríkisstjórn, framkvæmdarvald sem sækir umboð sitt til lýðræðislega kjörins þjóðþings. Þetta kallast líka á við þá meginskyldu þingsins bak kosningum að mynda landinu starfhæfa ríkisstjórn eða sjá til þess hverju sinni að landið hafi ríkisstjórn. Sagan geymir mörg dæmi um það að stjórnmálunum, þingmönnum, hefur tekist að mynda nýja ríkisstjórn í stað annarrar sem hefur fallið án kosninga og þær stjórnir síðan klárað kjörtímabilið. Þingrof án þess að þingviljinn sé fyrst kannaður er þess vegna andstætt þessu hlutverki Alþingis og skyldu að sjá landinu fyrir starfhæfri ríkisstjórn. Með þessu værum við að færast örlítið nær því fyrirkomulagi, þeim anda, sem norska stjórnarskráin geymir, en þar er sem kunnugt er ekki hægt að rjúfa þing og stytta kjörtímabilið. Þar er sú skylda Stórþingsins að sjá landinu fyrir ríkisstjórn fortakslaus og gildir út allt kjörtímabilið. Loks vil ég nefna, herra forseti, þá tillögu sem felst í 7. gr. frumvarpsins og felur í sér grundvallarbreytingu á aðkomu Alþingis að undirbúningi ákvörðunar um málshöfðun á hendur ráðherra. Ljóst er að við höfum að mörgu leyti búið við fornt skipulag sem þörf er á að endurskoða í þeim efnum. Með því að styrkja eftirlitshlutverk Alþingis, sem gert hefur verið með lögum um rannsóknarnefndir og breytingum á þingsköpum og á ýmsa fleiri vegu, verður áherslan til framtíðar á skýra lagaumgjörð um meðferð embættisbrota ráðherra. er ráð fyrir að það verði ríkissaksóknari sem ákæri fyrir slík brot í stað Alþingis. Að öðru leyti er það lagt í hendur Alþingis að ákveða hvort slík mál skuli rekin fyrir sérdómstóli eða landsdómi í einhverri mynd svo og um málsmeðferðina að öðru leyti. Ljóst er að hér er um að ræða málefni sem varðar þingið miklu og því rétt að það eigi sjálft aðkomu að undirbúningi þess. Herra forseti. Ég hef í ræðu minni eingöngu staldrað við þau atriði frumvarpsins sem snerta skipulag Alþingis og þau skil sem mörkuð eru með skýrum hætti á milli sjálfræðis Alþingis og afskipta framkvæmdarvaldsins af ákvörðunum um starfshætti þess. Fela þessi ákvæði frumvarpsins í sér grundvallarbreytingu á stöðu Alþingis sem samkomu þjóðkjörinna fulltrúa, styrkja verulega stöðu þess sem ber að fagna og ég er sannfærður um að þingmenn geta sameinast um.

Ég get tekið undir ýmislegt í henni en ætla að nefna þrjá þætti sem ég er ekki viss um að ég sé alveg sammála hv. þingmanni um. Í fyrsta lagi vildi ég nefna að ég álít að breytingarnar sem varða Alþingi séu að töluverðu leyti táknrænar frekar en að þær styrki stöðu þingsins svo mikið. Það kann að vera álitamál hvort það eigi við í öllum tilvikum en ég held að breytingarnar séu kannski fremur táknrænar en efnislegar í öllum tilvikum, nema hugsanlega einu sem ég nefni á eftir. Í annan stað vildi ég nefna að þó að ég leggist að sjálfsögðu ekki gegn því að þingræðisreglan sé skrifuð inn í stjórnarskrá þá held ég að ekki hafi verið tiltakanlega mikill ágreiningur um að þingræðisreglan væri í gildi á Íslandi og hefði verið í vel yfir 100 ár og ekki mikil álitamál í því sambandi. Það er sjálfsagt að taka þingræðisregluna inn og skrifa hana inn í textann en í því felst auðvitað ekki mikil breyting. Annað atriði sem ég vildi nefna varðar þingrofið. Ég kem kannski nánar inn á þingrofsákvæðið í ræðu minni á eftir af því að það þarf aðeins meiri tíma í það. En ég vildi bara geta þess að ef ætlunin með ákvæðinu er að gera það sem mér heyrðist hv. þingmaður tala um, að

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir spurningarnar. Að sjálfsögðu getum við rætt um það að hve miklu leyti er um táknrænar breytingar að ræða eða beinlínis efnislegar þegar kemur að stöðu þingsins. Ég held þó að skoða verði þá mynd í heild sinni og það dregst upp ákveðin mynd með þeim breytingum sem hér eru gerðar sem allar ganga í sömu átt, að því er ég fæ best séð, að undirstrika og styrkja sjálfræði þingsins og mikilvægi þess

Sú skoðun var uppi og ýmsir töldu að það væri einkaréttur forsætisráðherra óháð vilja þingsins. Því er ég ósammála, eins og ég fór yfir í ræðu minni, og kannski ræðum við þá betur um þetta þegar hv. þingmaður hefur flutt sín rök. Mér Mér finnst það vera algerlega sjálfgefið að þing á ekki að rjúfa á miðju kjörtímabili, eða hvenær sem það er, í óþökk vilja þess sjálfs, meiri hluta þess. Þingið á skýlausan rétt á því ef það vill reyna að mynda á nýjan leik starfhæfa ríkisstjórn í samræmi við þá skyldu sína og það hlutverk, en það á ekki endilega að hafa ótakmarkaðan tíma til þess og myndi aldrei hafa. En að henda þinginu heim í andstöðu við vilja þess sjálfs og ekki sé einu sinni gefið færi á að kanna hvort möguleiki er á annars konar ríkisstjórn, annars konar meiri hluta, finnst mér ekki í samræmi við grundvallarstöðu þingsins.

þeir forystumenn sem við sögu kæmu, þ.e. forseti lýðveldisins, forseti Alþingis og formenn þingflokka, væru þeim vanda vaxnir að veita réttar upplýsingar um stöðuna.

að mér finnst ákvæðið eins og það lítur út í dag fara hálfa leiðina í einhverja átt án þess að ná áfangastað. Ég myndi segja að vilji menn gera það, eins og mér heyrist hv. þm. Steingrímur J. Sigfússon vilja, að það sé skýrt að það er bara þingið sjálft sem eitt hefur möguleika á því að ljúka starfstíma sínum með þingrofi þá sé einhvern veginn gengið frá því með skýrum og skilmerkilegum hætti. En það eru fleiri sjónarmið í því sem ég myndi vilja reifa. Annað atriði sem ég náði ekki að koma inn á í fyrra andsvari mínu varðaði gamla hugmynd sem hér skýtur upp kollinum um að það sé á einhvern hátt til framfara að þingmál lifi fleiri en eitt þing, þ.e. innan kjörtímabils. Ég get verið sammála því sem lesa má út úr ákvæðinu, eins og það kemur fram í frumvarpinu, að það getur verið rétt að slíkt sé einfaldlega ákvörðun sem þarf að taka í þingsköpum, stjórnarskráin sé skýr um að þetta sé ákveðið með þingsköpum og þar sé hægt að taka þessa ákvörðun, þ.e. um það hversu lengi þingmál lifa. Það sem ég hef áhyggjur af í þessu sambandi er að ég held, ef svo má að orði komast, að það færist bara til einhver stífla í málsmeðferð í þinginu með því að gera þetta með þessum hætti, hugsanlega þannig að í staðinn fyrir að við þurfum í lok hvers þings, eins og hæstv. forseti nefndi, að takast á við það hvaða mál eru kláruð og hver ekki þá ýti menn vandanum á undan sér undir lok kjörtímabils þannig að við stöndum þá með enn hærri stíflu og meiri málafjölda sem bíður afgreiðslu á því stigi. vildi bara reifa í þessu sambandi að ég er ekki viss um að þetta leiði til vandaðri málsmeðferðar. Ég er ekki viss um að þetta leiði til þess að umfjöllun í þinginu verði í meiri samfellu og skýrari. Stundum er bara ágætt að menn núllstilli sig aðeins, taki frumvörpin aftur, endurskoði þau og leggi þau fram í nýrri mynd.

hvað gat hann gert? Jú, hann gat eingöngu svarað mönnum því að það væri ekki í hans valdi. Alþingi sjálft gæti ekki ákveðið að það kæmi saman til fundar þó að mikið lægi við. Það er framkvæmdarvaldsathöfn á meðan á slíku ástandi stendur. Það finnst mér ekki við hæfi. Mér finnst það ekki eiga að vera svoleiðis. Í raun og veru er þá stutt yfir í þingrofið. Menn verða auðvitað að svara því fyrst í grunninn hvers konar skipulag þeir vilja. Erum við ekki að tala um þingræði, þingræðisreglu, þingbundna ríkisstjórn? Umboðið er sótt hingað. Og er þá ekki eðlilegt að það sé líka hér sem menn taka endanlega ákvörðun eða að héðan þurfi að koma upplýsingar um hvort staðan sé komin í þrot og það sé ekkert annað að gera en að kjósa?

Ég held að hyggilegt sé að hugsa sér að í þingsköpum yrðu stigin varfærin skref í fyrstu og látið á þetta reyna. Þess vegna sé ég það kannski þannig fyrir mér, eins og ég hugleiddi aðeins í framsöguræðu að ef það er vilji þingnefndar, sem hefur lagt gríðarlega vinnu í mál, að óska eftir því að fá að halda áfram við það á næsta kjörtímabili þá sé slík ákvörðun borin undir salinn, hún sé borin undir Alþingi í heild. Það má vel hugsa sér að slíkt sé aðeins hægt einu sinni, aðeins að færa viðkomandi mál yfir á næsta þing og þar með búið. Það er meira að segja hægt að hugsa sér að því fylgi skylda um að það mál skuli fá lyktir á seinna þinginu, það skuli gera grein fyrir því hvað eigi að gera við það. Menn geta kallað það afskrift ef þeir vilja. (Forseti hringir.) Að sjálfsögðu þarf að passa upp á að þetta leiði ekki til einhverrar uppsöfnunar og það má alveg hugleiða hvort við ættum, eins og Norðurlandaráð, að vera með þann möguleika að afskrifa mál, ef það er orðin niðurstaða þingsins að gera ekkert meira með það.

Fyrirspurnir augljóslega því að við lendum oft í því að það eru kannski átta til tíu fyrirspurnir sem klárast ekki á hverju þingi og þarf þá að leggja fram aftur, það er bara mjög eðlilegt að þær vinnist eins og þær gera.

þar sem segir, með leyfi forseta: Ekkert lagafrumvarp má samþykkja fyrr en það hefur verið rætt við þrjár umræður á Alþingi. Lögspekingar flestir hafa verið sammála að þetta bæri að túlka sem hvert löggjafarþing og ekki vilja menn vera í vafa um stjórnarskrána ef þeir færu út í það að opna fyrir slíkan möguleika í þingsköpum. Ég er ekkert viss um að á bak við það hafi staðið einbeittur vilji á sínum tíma heldur hafi þetta hugsanlega bara lent inn svona til að tryggja þrjár umræður en ekki endilega að málið þyrfti alltaf að endurflytjast á hverju þingi. Svo er spurningin um það hvernig eigi að afmarka þetta og hvers konar mál þetta geti verið. Þarna er talað um frumvörp en menn gætu fært fyrir því rök að þetta gæti átt við um fleiri þingmál — og ég hef sjálfur velt því dálítið fyrir mér — t.d. um viðamiklar þingsályktunartillögur, framkvæmdaáætlanir og annað slíkt. En við erum vonandi sammála um að þetta ætti ekki að taka til minni mála, léttvægari mála. Ég efast um að það væri hyggilegt að galopna fyrir þetta.

og ég hef hug á því að senda umsögn til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar um þessa þætti og (Forseti hringir.) vera þá búinn að leggja vinnu í að skoða hvernig þetta gæti verið afmarkað þannig að nefndin sjái ekki bara orðalag á þessu ákvæði heldur líka mögulega útfærslu þess í þingsköpum.

Það sem ég sé einmitt við þessa grein er að það er orðið mun erfiðara að teygja lopann í ómálefnalegum tilgangi og svæfa mál í nefnd, sem mér finnst vera jákvætt. jákvætt. Nefndir eiga að sjálfsögðu að afgreiða mál og þá bara með þeim tilmælum til þingsins að nefndin mælist til þess að málinu verði vísað til ríkisstjórnar eða bara hafnað eða hvernig sem það er. Við gerum allt of lítið af því að klára mál.

Herra forseti. Ég get að því leyti til verið sammála hv. þingmanni að auðvitað er það ákveðin sóun, margverknaður, að þingmál sé endurflutt þing eftir þing og dagi uppi í nefnd.

Það gerist nefnilega að þingmenn flytja mál, sérstök hugðarefni sín, sem þeir kannski hafa ástæðu til að ætla að ekki sé mikill stuðningur við, þeir séu tiltölulega einir um þá skoðun. En þeir vilja halda málinu á dagskrá. Þeir vilja fá um það umræðu. Þeir vilja gjarnan ýta undir umræðu úti í samfélaginu með því að málið verði sent til umsagnar vitandi þó að kannski er ólíklegt að það njóti stuðnings og fáist afgreitt. Dropinn holar steininn og þingsagan geymir mörg dæmi um að þannig hafa mál lagt af stað sem smátt og smátt hafa áunnið sér stuðning og sess og orðið að lögum að lokum. Ég gæti nefnt fjöldamörg dæmi. Ég hef sjálfur líklega flutt 11 sinnum frumvarp um friðlýsingu Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og skoðanasystkin mín tvisvar til þrisvar í viðbót þegar ég hef verið ráðherra. Mér hefur verið það alveg ljóst að þetta væri sennilega minnihlutasjónarmið, því miður, svo ótrúlegt sem það nú er í landi sem segist vilja vera án kjarnorkuvopna. En alveg frá 1986, líklega, hef ég og skoðanasystkini mín haldið þessu máli á dagskrá, verið með það hér til umræðu og komið því inn í utanríkismálanefnd þar sem það hefur því miður ekki notið afgerandi stuðnings fram að þessu og það er m.a. í þessum tilgangi. Það var ekki endilega þannig að ég gerði mér vonir fyrir fram um afgreiðslu á málinu heldur að hafa það á dagskrá. Við megum ekki gleyma þessum þætti líka. En auðvitað er hin hliðin á því sú að þetta (Forseti hringir.) getur leitt til ákveðinnar uppsöfnunar og upphleðslu. Það mætti alveg hugsa sér þetta, sem ég kom aðeins inn á í fyrra andsvari, að það að mál gætu færst milli þinga tengdist þá einhvers konar afskriftar- eða lúkningarskylda í lokin.

Nei, þessu er ekki beint að neinum sérstökum, alls ekki, heldur sérstaklega að ráðherrum, að því er ég tel, og þá kannski fyrri ráðherrum sem eru ekki lengur á vettvangi.

og fá fyrir hann markaðsgjald sem er þá eðlilegt gjald í því tilfelli. En þá er líka gott að vera skýr með að í slíkum tilfellum eigi að vera fullt gjald til þess að við getum ekki troðið troðið okkur út úr þeim skilgreiningum á allan þennan lagatæknilega —

ég hef ekki athugasemdir við það verklag og vinnulag sem hæstv. forsætisráðherra hefur lagt upp með í þessu máli.

að rétt sé að taka fyrir einstaka kafla og reyna eftir atvikum að ná sem víðtækastri samstöðu um þá. þá. Eins og kunnugt er náðist ekki full samstaða meðal formanna flokkanna um þær breytingar sem hér er verið að takast á við. Frumvarpið er því lagt fram af hæstv. forsætisráðherra einum og má segja að með því sé nokkur óvissa um það hvernig framhaldi málsins verður háttað. Það er auðvitað þannig að við þær aðstæður er enginn flokkur og enginn þingmaður í þeirri stöðu að telja sig bundinn af því að styðja frumvarpið eins og það er lagt fram.

Á meðan málið var í samráðsgátt síðasta sumar gerði ég líka nokkrar athugasemdir við ákveðin atriði og að einhverju leyti mun ég nefna þau atriði hér en verð að koma að öðrum atriðum seinna.

að í þeim kafla, eða í þeim hluta frumvarpsins sem snýr að breytingum á I. og II. kafla stjórnarskrárinnar, sé að töluvert miklu leyti verið að breyta hlutum sem engin sérstök þörf er á að breyta en hins vegar er ýmislegt látið óhreyft sem ástæða gæti verið til að taka á. Í þessu samhengi, áður en ég fer út í að nefna einstakar greinar, myndi ég

hefur að töluvert miklu leyti lotið að því að orðalag ákvæðanna endurspeglaði ekki praxísinn, ekki veruleikann eins og hann væri, og að það væri í sjálfu sér óskýrt að forseta væru með ýmsum ákvæðum falin ákveðin verkefni sem síðan væru í raun tekin af honum með öðrum ákvæðum. Þá er fyrst og fremst vísað til þeirra ákvæða sem fela í sér að forseti sé ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum, að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt og að ráðherrar beri ábyrgð á öllum stjórnarframkvæmdum.

má segja að þetta ákvæði, annars vegar um að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt og síðan að ráðherrar beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum og forseti sé ábyrgðarlaus, geri það í raun og veru að verkum að það ætti að vera nokkuð augljóst að í þessum tilvikum er það ráðherrann sem fer með hið raunverulega vald en ekki forsetinn og aðkoma forsetans er formleg en ekki efnisleg.

Ég segi: Hafi menn, í sambandi við undirbúning þessa frumvarps, ætlað sér að laga þennan þátt eða leiðrétta þennan misskilning þá erum við ekkert endilega komin í höfn. Þá erum við einfaldlega í þeirri stöðu að enn standa í stjórnarskránni ákvæði þar sem forseta eru falin ýmis verkefni en svo eru enn í gildi ákvæði sem gera það að verkum að forsetinn er ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum, að forsetinn lætur ráðherra framkvæma vald sitt og ráðherrarnir eru ábyrgir fyrir stjórnarframkvæmdum.

hefur ekki náð árangri. Þetta vildi ég segja svona almennt. Nú er ég þeirrar skoðunar, og allt í lagi að taka það fram, að verði gerðar breytingar á forsetakaflanum, eigi það að það að vera skýrt að hafi forseti á annað borð einhverja aðkomu að stjórnarathöfnum þá sé það bara formlegt en ekki efnislegt vald.

ráðherra en ekki forseta. En nóg um það. Ég ætla að nefna nokkur önnur atriði. Tíminn er takmarkaður þannig að ég verð að fara nokkuð hratt yfir sögu. Bara Bara til að nefna nokkur atriði sem ég geri athugasemdir við, sleppi nú því sem ég er sáttur við. Ég verð að taka það fram að það eru ýmsar breytingar í þessu sem ég geri engar athugasemdir við og geta vel staðið,

og tek það fram að í stuttri ræðu verð ég að fara mjög hratt yfir sögu, þá staldra ég fyrst við ákvæði 2. gr. um aðferðina við forsetakjör. Ég held að það sé tímabært að breyta meðmælendafjölda og mætti jafnvel ganga lengra en gert er í frumvarpinu í því að gera kröfu um fjölda meðmælenda. En við það sem hér er tiltekið má alveg lifa. Ég mun hins vegar ekki

að það væri með einhverjum hætti nauðsynlegt eða mikilvægt að knýja fram meiri hluta á bak við sitjandi forseta held ég að það væri eðlilegra og heppilegra og hreinlegra að gera það með tveimur umferðum. Það væri hreinlegra að gera það með tveimur umferðum frekar en með svokallaðri forgangsröðunaraðferð. Það má fara mörgum orðum um þetta en ég held að

að slíkar aðferðir, sem miða að því að knýja fram meirihlutavilja bak við forseta, gefa auðvitað til kynna að forsetaembættið sé mikið valdaembætti en svo er auðvitað ekki. Jafnvel þó að þessar tillögur nái fram að ganga þá er ekki um það að ræða.

sem hefur stundum skilað því að forseti er kjörinn án þess að hafa meiri hluta á bak við sig en að jafnaði verið fremur farsælt val þegar til lengri tíma er litið. Við getum farið í alls konar æfingar í huganum um það hvort einhverjar forsetakosningar í fortíðinni hefðu farið öðruvísi ef aðferðum af þessu tagi hefði verið beitt. Ég segi: Mér finnst þarna akkúrat verið að breyta hlutum sem ekki þarf að breyta. Það er engin sérstök þörf á breytingu. Sama á við um kjörtímabilið. að lengja kjörtímabilið úr fjórum árum í sex er í sjálfu sér smekksatriði frekar en að það séu einhver vísindi á bak við þá niðurstöðu. Ég sé ekki að það sé vandamál að kjörtímabilið sé fjögur ár, alveg óþarfi að lengja það í sex en í sjálfu sér enginn sérstakur skaði af því. Hins vegar verð ég að lýsa yfir andstöðu við þá breytingu að kjörtímabilin geti bara verið tvö samfellt. Það eru til reglur í löndum í kringum okkur, Bandaríkjunum, Frakklandi, jafnvel fleiri löndum, þar sem forsetaembættið er mjög valdamikið, þar sem því eru settar skorður að einn maður geti gegnt svo valdamiklu embætti í of langan tíma.

allt í lagi að standa við fyrri part ákvæðisins. Ég velti hins vegar fyrir mér því sem segir í niðurlagi ákvæðisins þar sem talað er um að forseta sé heimilt að óska eftir yfirlýsingu Alþingis um stuðning eða hlutleysi áður en ný ríkisstjórn er skipuð. Þarna er einhver hugsun, eitthvað farið í áttina að svokölluðu jákvæðu þingræði þar sem ný ríkisstjórn þarf að sækja sér fyrir fram umboð þingsins. Þó er ekki farið alla leið og ekkert útfært hvernig þetta á að gerast. Hver á að koma til þingsins og leggja fram tillögu um ríkisstjórn, hvernig á að meðhöndla það í þinginu o.s.frv.? Mér finnst eins og þarna sé verið að varpa upp hugmynd án þess að móta hana, án þess að fullklára málið

forsætisráðherra hafi umsjón með störfum og stefnu ríkisstjórnar og samhæfi aðgerðir ráðherra ef á þarf að halda. Einhverjir myndu segja að þetta væri það sem forsætisráðherra gerði í dag og ætti að gera. Spurningin er: Af hverju þarf að taka það fram í stjórnarskrá? Af hverju þarf þetta að vera í texta stjórnarskrár? Ég efast um það og ég efast líka um það sem kemur fram í greinargerðinni um þetta þar sem vísað er í stjórnarráðslögin frá 2011, sem ég tek fram að ég var á móti; ég var á móti mörgum þeim breytingum sem þá voru ákveðnar.

Í lokin, svo að ég hlaupi enn hratt yfir sögu, vildi ég gera athugasemdir við atriði sem varða starfsstjórn, þ.e. þegar talað er um hér að starfsstjórn geti bara gert það sem nauðsynlegt er þá held ég að menn séu að búa til grátt svæði. Í dag er það þannig að starfsstjórn hefur stjórnskipulega sömu heimildir og hver önnur ríkisstjórn. Ráðherra í starfsstjórn hefur sömu stjórnskipulegu heimildir og sömu ábyrgð og ráðherra

það í rauninni ekki. Það sem við höfum séð er að forseti tekur sér það vald sem stendur með skýrum stöfum í ákveðnum greinum án tillits til annarra greina varðandi það t.d. að hafna löggjöf.

ekki á fullu forræði ráðherra að beita því samkvæmt núverandi stjórnarskrá og samkvæmt þeim orðum sem eru notuð og skilin í því samhengi sem þar er?

Vilji menn með einhverjum hætti knýja fram meirihlutastuðning á bak við forsetakjör þá er það mín skoðun að heppilegra sé að gera það með tveimur umferðum

Ég held, og ég nefndi það í ræðu minni upphaflega, að þetta geti orðið til þess að niðurstaða forsetakjörs verði einhvers konar neikvætt val þar sem menn eru að hafna hinum og þessum forsetaefnum og enda með lægsta samnefnara, einhvern sem enginn er sennilega spenntur fyrir og enginn styður neitt sérstaklega. Ég held að það sé hættan varðandi forgangsröðunarákvæðið. Varðandi annað atriði sem sem hv. þingmaður nefndi þá var ég að reyna að orða þá hugsun, og hef ábyggilega ekki gert með nægilega skýrum hætti, að rökin fyrir því að breyta forsetakaflanum hafi fyrst og fremst verið þau að það þyrfti að skýra þennan þátt annars vegar þar sem forseti hefur í orði kveðnu einhver völd og svo hins vegar þegar þau völd eru í raun tekin af honum með öðrum ákvæðum eins og um ábyrgðarleysi forseta, ábyrgð ráðherra á stjórnarframkvæmdum og að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt. Sú mótsögn, ef menn vilja líta svo á, stendur áfram miðað við þetta frumvarp í mörgum efnum. Ég tel því að frumvarpið hafi ekki náð tilgangi sínum að þessu leyti. Síðan get ég verið sammála eða ósammála hv. þingmanni um það hvernig best væri að ganga frá þessu.

bara sá sem fær flest atkvæði verður forseti. Það eru mjög skýr dæmi um það hvernig einn ekkert rosalega vinsæll forseti getur unnið marga aðra vinsæla sem eru mjög ofarlega á lista allra kjósenda en atkvæðin dreifast á milli þess fjölda. Ef þessi eini sem vinnur væri settur á móti hverjum og einum af hinum frambjóðendunum myndi hann tapa í öllum tilfellum

En það sem ég er að segja er að ákvörðun kjósenda getur breyst, verið ólík á mismunandi tímum, og forgangsröðunaraðferðin er góð aðferð til að koma vilja á framfæri. Jú, eins og áður getur sú skoðun breyst eftir niðurstöðu kosninga og fólk viljað kjósa aftur og þess háttar, en ég er að reyna að koma frá

Herra forseti. Varðandi síðasta þáttinn segi ég bara: Ef menn eru þeirrar skoðunar, eins og hv. þm. Björn Leví Gunnarsson, að það sé vandamál að einhver geti náð kjöri sem forseti með minni hluta atkvæða þá held ég að menn verði að stíga skrefið til fulls og fá tvær umferðir þannig að fólk standi einfaldlega frammi fyrir því að velja milli þeirra tveggja sem flest atkvæði fá í fyrri umferð eða eitthvað þess háttar.

athöfnum þar sem undirskriftar hans er krafist. Á því er reginmunur. Nú ætla ég ekki að fara hér út í gamlar deilur sem

Það er óþarfi fyrir okkur að velta fyrir okkur hvort synjunarvald forseta sé hjá honum eða ráðherra. Reynslan hefur sýnt okkur hver niðurstaðan er í því máli. En sá er munur á synjunarvaldi samkvæmt 26. gr. og svo öðrum hugsanlegum synjunum forseta á að undirrita stjórnarathafnir, eins og honum er eins og honum er falið samkvæmt stjórnarskrá, að í 26. gr. er sett fram með skýrum hætti regla um það að forseti geti synjað staðfestingar og að það hafi tilteknar afleiðingar. Það er með öðrum orðum gert ráð fyrir því að tiltekin atburðarás fari í gang

Það er margt og mikið búið að koma fram í þessari umræðu efnislega og ég tek undir að það eru margar góðar breytingar, til að mynda Hins vegar er það mín skoðun að það sé búið að mergsjúga málefnið hér á þingi á síðustu átta, Það má vel vera að mörg okkar teljum að með þessu frumvarpi sé verið að taka stór skref í átt að breytingum í rétta átt en ég tel að menn ættu líka að leggja sig fram um það að taka púlsinn á þeim

2012. Grundvallaratriðið er að þjóðin er stjórnarskrárgjafinn. Mjög nýlega lögðu 43.000 manns nafn sitt við áskorun til forsætisráðherra um að virða niðurstöðu þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég vil upplýsa þingheim um það að í þessum töluðu orðum er stór hópur fólks að skipuleggja fleiri gjörninga í kringum þetta málefni, málþing, fleiri viðburði, m.a. með það fyrir sjónum að gera þetta að næsta kosningamáli, hvort sem okkur líkar betur eða verr og hversu hrifin sem við erum af umræddu frumvarpi sem nú er til umræðu í þingsal.

þess fallega ferils sem almenningur kom svo sterkt að sem stjórnarskrárgjafinn og núna sé búið að troða því upp á títuprjón og skella því á bak við gler þar sem situr núna dapurlega og lífvana hér á Alþingi. Ég hlakka til að sjá það frumvarp sem stjórnlagaráð lagði til grundvallar nýrri stjórnarskrá gætt lífi, í heilu lagi að mestu, á næsta kjörtímabili.

hvort ný markmiðssetning væri tímabær eða hvort plaggið allt ætti að fara í gegnum einhvers konar heildarendurskoðun. Auðvitað kalla nýir tímar á ný viðhorf og ný viðfangsefni og viðhorf sem þóttu kannski sjálfsögð fyrir einhverjum áratugum þykja úrelt í dag.

Er eðlilegt að það gangi tiltölulega greitt og auðveldlega fyrir sig að breyta stjórnarskrá eða á það verk í eðli sínu að vera erfitt, vel undirbúið og mikið rætt? Ég hallast að síðari skoðuninni,

Þó að sú samlíking sé kannski svolítið ankannaleg þá held ég að það sé samt þannig að það geti varla verið annað en skynsamlegt að reyna með einhverju móti að setja niður fyrir sér verkefnið, búta það niður í hluta þannig að við getum raunverulega leyst einhvern hluta þess og haldið síðan áfram. Mér sýnist að það sé það sem kemur fram í þessu frumvarpi. Þar eru stigin skref, mjög ákveðin skref og mikilvæg, sem færa okkur fram veginn, sem færa okkur ákvæði sem skipta virkilega miklu máli.

allt sem hann sagði. Þau ákvæði sem snúa beint að þinginu eru til skýringar og mörg hver til mikilla bóta. Síðan eru ákvæði um forseta Íslands sem ég tel að séu skynsamleg

Mér finnst öll þessi ákvæði mikilsverð og mér finnst skipta máli að þau fái góða umfjöllun hér í þinginu. Ég held að það sé algjört grundvallaratriði að þingmenn setji sjálfum sér það fyrir

Alþingi Íslendinga hefur þetta verkefni. Það er verkefni Alþingis Íslendinga að taka við stjórnarskrárbreytingum, ræða þær og afgreiða.

Nú þykir mér a.m.k. tímabært að við reynum að lenda þeirri umræðu, annaðhvort hreinlega með því að þingið hafni þessum breytingum

löggjafans í því að taka ákvörðun um með hvaða hætti gjaldtakan eigi að vera, og sjónarmið um gjaldtöku geta líka breyst frá tíma til tíma. til tíma. Ég held því að það sé mjög mikilvægt að við tökum á þessu og lendum því. Ég held að það sé kannski meginmálið. Ákvæði um forseta Íslands eru

í fleiri löndum. Þetta er til að mynda gert í kosningum til öldungadeildar í sumum ríkjum Bandaríkjanna og, ef ég man rétt, í forsetakosningum á Írlandi og vafalítið víðar.

sem ég tel vera ágætt. Ég er líka sammála því að það er löngu tímabært að taka inn það sem mun heita

skoði og reifi af fullri alvöru þau sjónarmið sem hafa komið fram í umræðum hér í þinginu, skoði og reifi almennilega þau sjónarmið sem koma fram í umsögnum og skili síðan þinginu, eða þessum sal, aftur frumvarpi sem eru þá góðar líkur á að menn geti náð saman um. Mér finnst að við skuldum ekki bara

Við skulum stíga alvöruskref fram á við og lenda málum í þinginu. Svo er hægt að halda áfram, eins og ég nefndi hér í upphafi, við að éta niður fílinn.

að stilla beri breytingum í hóf. Hér er sjálf stjórnarskráin undir og er sú leið sem hér er farin óvenjuleg. Ég mun koma nánar að því hér á eftir. En um hvað snýst breyting á stjórnarskrá? Jú, allt er þetta mannanna verk og áherslur og kröfur réttarríkisins geta breyst. Þess vegna er eðlilegt að skoða breytingu á stjórnarskrá en um leið er mikilvægt að skapa ekki réttaróvissu með því að steypa undan, ef svo má að orði komast, þeim fordæmum sem dómstólar landsins skapa undir leiðsögn Hæstaréttar. Því miður höfum við ekki borið gæfu til að þoka málum áfram í vel skilgreindu ferli sem sátt ríkir um.

Oft hefur þetta verið rekið áfram af umræðu sem jaðrar jafnvel við lýðskrum og marklausum yfirlýsingum fólks sem á á erfitt með að sætta sig við að vinna að málinu samkvæmt hinni einu réttu forskrift stjórnarskrárinnar. Og maður spyr: Er hægt að treysta þeim fyrir nýrri stjórnarskrá ef þeir virða ekki betur þá gömlu? Eins og við þekkjum ógilti Hæstiréttur kosninguna til stjórnlagaþingsins. Í framhaldi ákvað þáverandi ríkisstjórn að skipa stjórnlagaráð sem byggðist á kosningunni til stjórnlagaþings. Niðurstaða stjórnlagaráðs var að víkja frá því ferli að endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins skuli grundvallast á atriðum sem um ríkir mjög góð samstaða og hafa farið í gegnum ítarlega skoðun en eru ekki yfir gagnrýni hafin. Stjórnlaganefnd sem vann gögnin fyrir stjórnlagaþingið starfaði samkvæmt lögum nr. 90/2010. Hún starfaði í anda yfirvegunar og þess að breytingum ætti að stilla í hóf.

Það virðist sem stjórnlagaráð hafi ákveðið að horfa fram hjá vinnu sérfræðinga og taka til við textagerð sem erfitt var að henda reiður á. Fræðimenn bentu þá á innra ósamræmi tillagna stjórnlagaráðs

Eigum við að leggja þá vinnu til grundvallar, vinnu sem nú er hampað í þjóðfélagsumræðunni og hún síðan jafnvel auglýst í veggjakroti um bæinn?

nýlegri skoðanakönnun MMR í september 2017 vill rúmlega helmingur Íslendinga nýja stjórnarskrá og þegar þessi orð eru skrifuð hafa nær 39.000 tekið þátt í undirskriftasöfnun Stjórnarskrárfélagsins. Þetta verður ekki túlkað öðruvísi en nokkuð afgerandi krafa um heildstæða endurskoðun stjórnarskrárinnar, enda hefur slík endurskoðun með einum eða öðrum hætti verið á stefnuskrá allra ríkisstjórna Íslands frá árinu 2009. Enn sem fyrr virðist þó skorta á samstöðu meðal þings og þjóðar um hverju á að breyta og jafnvel hvernig standa á að breytingum.“ Síðan kemur Skúli Magnússon með sterk rök um nýja stjórnarskrá forseta: „Það hlýtur að teljast heilbrigðismerki í lýðræðissamfélagi að eitthvað sé tekist á um hvort og hvernig breyta á grundvallarlögum landsins. En getum við þrátt fyrir þetta ekki sammælst um að kalla hlutina sínum réttu nöfnum og hætt að tala eða syngja um stjórnarskrá landsins sem bráðbirgðaskjal frá Dönum?“

Herra forseti. Auðvitað má segja að það sé heldur sérkennileg niðurstaða að breytingar á stjórnarskránni, grundvallarlögum íslenskrar stjórnskipunar, birtist nú í formi þingmannafrumvarps,

muni því miður lykta af pólitískum hrossakaupum þar sem hver og einn leggur til bútasaumsins eftir því sem um semst. Spyrja má hvort það sé boðlegt í svo mikilvægu máli þegar stjórnarskráin sjálf er undir. Í haust var hrint af stað undirskriftasöfnun af hálfu Stjórnarskrárfélagsins til að skapa þrýsting á að stjórnarskráin að stjórnarskráin yrði samþykkt, mál sem hefur hangið yfir okkur ef svo má að orði komast. Fræðasamfélagið hefur haft umtalsverðar efasemdir um stjórnarskrá stjórnlagaráðsins. Fjölmargir hafa orðið til að gagnrýna vinnu stjórnlagaráðs. Þannig sagði Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, að vinna stjórnlagaráðs væri óvissuferð.

Fjölmargir stjórnskipunarfræðingar hafa tekið undir þetta. Í raun hefur íslenska fræðasamfélagið lagst gegn þessu enda telur það frumvarpið ýta undir réttaróvissu. Það er fráleitt að halda því fram að þjóðin hafi samþykkt stjórnarskrá stjórnlagaráðsins. Þjóðaratkvæðagreiðslan var eingöngu ráðgefandi. Í 79. gr. stjórnarskrárinnar, þeirrar sem við förum eftir alveg þar til ný verður samþykkt, er tiltekið hvernig gera skuli breytingar á stjórnarskrá. Þar stendur ekkert um að stjórnlagaráð geti gert slíkar breytingar. Alþingi fer með valdið til breytinga. Samþykkja þarf breytingarnar í tvígang á Alþingi með almennum þingkosningum á milli. Ástæða er til að velta fyrir sér hvaða breytingar er hægt að gera á stjórnarskránni. Ef skoðað er hvað nágrannaþjóðir okkar hafa verið að gera má sjá að mannréttindaákvæði hafa orðið fyrirferðarmeiri og ýmis ákvæði er varða umhverfisrétt. Síðasta breyting á stjórnarskrá okkar árið 1995 laut að mannréttindakaflanum en spurning er hvort mönnum finnist nóg að gert. Þá hefur alltaf verið pólitískt bitbein hve langt eigi að ganga í að tryggja það sem teljast félagsleg réttindi í stjórnarskrá. Í skýrslu sérfræðinganefndar um stjórnskipunarþróun í Evrópu frá 2007 kemur fram að sjaldgæft sé að fjallað sé í stjórnarskrá um eignarhald á auðlindum, meðferð þeirra og þróun. Ef horft er til Norðurlandanna sérstaklega má vekja athygli á því að í Noregi hafa umbætur undanfarinna ára og áratuga beinst að því að uppfæra ákvæði um mannréttindi, tjáningarfrelsi og umhverfisvernd. Í Svíþjóð var tekið af skarið um að konungur hefði enga hlutdeild í framkvæmdarvaldinu. Í Finnlandi fór fram heildarendurskoðun þar sem mannréttindakaflinn var uppfærður, þingið eflt og völd forseta minnkuð. Það er hugsanlega á skjön við þá leið sem sumir vilja fara hér á landi en margir telja að það sé lausn að efla hlutverk forseta og tryggja þannig betur þrígreiningu valdsins. Þá gera þeir væntanlega ráð fyrir að forseti verði kosinn af meiri hluta en til að tryggja það þarf væntanlega að hafa tvöfalda kosningu. Auk þess sem mannréttindi hafa verið efld í stjórnarskrá hafa ýmsir praktískir þættir komið til. Þannig má nefna að víða hefur eftirlit með því að lög samræmist stjórnarskrá verið eflt. Í mörgum ríkjum hafa sérstakir stjórnlagadómstólar verið settir á fót að þýskri fyrirmynd. Sömuleiðis hefur verið skerpt á slíku eftirliti í norrænum rétti, samanber stjórnarskrárbreytingar í Finnlandi og Svíþjóð og breytta dómaframkvæmd í Danmörku. Að hluta til má segja að dómaframkvæmd hafi verið að breytast hér en þó tæpast með svo afgerandi hætti að það geti kallast stjórnarskrárdómur. Hugsanlega má renna traustari stoðum undir slíkt í nýrri stjórnarskrá. Þá er vert að geta þess að vaxandi alþjóðlegt samstarf hefur kallað á stjórnskipulegar breytingar. Þannig hafa verið sett ákvæði sem heimila framsal ríkisvalds að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Hluti af þessu er að sum lönd hafa leitað leiða til að efla löggjafarþingin, m.a. í ljósi dvínandi áhrifa andspænis Evrópusambandinu. Síðast en ekki síst hafa margir leitað leiða til að auka lýðræðisleg áhrif almennings. Það hefur reynst flókið í framkvæmd en óhætt er að segja að skýr vilji hafi komið til slíks hjá stjórnarskrárgjafanum, eins og farið er að kalla almenning nú á þeirri hátíðlegu stundu þegar verið er að vinna að nýrri stjórnarskrá. Ljóst má vera að kaflinn í frumvarpinu um auðlindir sé hvað fyrirferðarmestur og breytingartillögur varða flestar þann kafla. Mér sýnist að hér sé á ferðinni skynsamleg nálgun að mikilvægu samtali um þetta stóra verkefni. Tillagan um náttúruvernd vekur upp ýmsar spurningar og býr í reynd til óvissu og flækjustig að mínu mati eins og þegar rætt er um sameiginlega ábyrgð á vernd náttúrunnar. Í ákvæðinu, sem yrði þá 79. gr. stjórnarskrárinnar yrði það samþykkt, segir m.a. að allir eigi rétt til heilnæms umhverfis. Þetta hljómar að sjálfsögðu vel en spyrja má hvort þetta sé raunhæft.

Hér er á ferðinni ákvæði sem á að setja í stjórnarskrá sem getur haft veruleg áhrif. Mun Reykjavíkurborg t.d. banna bílaumferð í borginni þegar hætta er á svifryki? Hér er því margt óljóst að mínum dómi. Ákvæði um íslenska tungu er gott og ég fagna því. Það væri óskandi að ríkisstjórnin myndi horfa til þessa texta núna þegar hún vegur að íslenskri tungu að mínu mati í frumvarpi um mannanöfn. Ég fagna sérstaklega 21. gr. frumvarpsins, að Alþingi geti ákveðið að breyta núverandi reglu þess efnis að frumvörp falli niður í lok hvers löggjafarþings.

að vera grundvöllur allrar lagasetningar í landinu og þar með samskipta okkar borgaranna hvert við annað. Með öðrum orðum, þetta er samfélagssáttmáli. Þegar við gerum sáttmála höfum við það ekki þannig að ég komi til einhvers og segi: Nú ætlum við að gera sáttmála á milli okkar og við ætlum að hafa þetta svona og svona, skrifaðu undir hér, þetta er sáttmáli lýðveldisins Íslands eða, svo við notum jafnvel enn hátíðlegra orð, þetta eru boðorð okkar sem myndum saman þetta samfélag. Þetta eru æðstu lög landsins og grundvöllur íslenskrar stjórnskipunar. Þetta er plaggið sem tryggir okkur öllum tiltekin mannréttindi og skilgreinir skyldur okkar gagnvart samborgurum okkar og þeirra við okkur og skyldur ríkisvaldsins við okkur. Þetta varðar okkur öll og þess vegna þurfum við öll svo sem kostur er að koma að gerð þessa samfélagssáttmála og hafa vitund um það að hann sé gerður með vitund og vilja og atbeina okkar eins og kostur er. Að sjálfsögðu eru síðan fjölmörg flókin tæknileg úrlausnaratriði og álitamál við sjálfa útfærsluna sem þarf að ráða fram úr með hjálp og atbeina þeirra sem fást við það daglega að túlka lögin og framfylgja þeim. En það er grundvallaratriði að stjórnarskráin er ekki einkamál lögspekinga. Hún varðar okkur öll.

sé eins og steintöflurnar sem Móse kom með niður af Sínaí-fjalli, óhagganlegt plagg, samið af guði og starfsmönnum hans.

úr mildri föðurhendi þess sem er talinn starfa í sérstöku umboði frá guði almáttugum og með hans velþóknun og samkvæmt þeirri hugmyndafræði einveldisins sem var landlæg og rótgróin hér löngu eftir að einveldið hafði verið formlega afnumið. Það var danskt vald, hvað sem kann að líða samanburði við SS pylsur.

á sagnfræðingsárum sínum og heitir „Tjaldað til einnar nætur“, þar sem hann rekur vel aðdraganda stjórnarskrárgerðarinnar

sem þyrfti endurskoðunar við. Krafan var mjög sterk þá um þjóðareiningu og ákveðið var að breyta sem minnst frá þeirri dönsku stjórnarskrá sem hér hafði verið frá 1920 og svo frá 1874. Síðan hafa ótal nefndir tekist á við það verkefni og einstakir kaflar og greinar hafa verið endurskoðuð og munar þar mest um mannréttindakaflann sem er góður.

Kosið var til stjórnlagaþings í ákaflega lýðræðislegum kosningum þar sem landið allt var eitt kjördæmi og hver maður hafði eitt atkvæði óháð búsetu. Fjöldi áhugasamra einstaklinga bauð fram krafta sína í það verkefni og vel tókst til að velja fulltrúa frá ólíkum sviðum samfélagsins sem unnu saman svo að til fyrirmyndar var,

síðan fram fullbúið nefndarfrumvarp vorið 2013 og svo var haldin ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla

Eftir það má segja að íslenskir ráðamenn hafi verið að klóra sér í hausnum við að reyna að ráða fram úr því hvernig þeir komist hjá því að fara að þeim þjóðarvilja sem þar kom fram. Hugmyndin var upphaflega sú að stjórnlagaþing eða stjórnlagaráð myndi starfa í þremur atrennum með hléum á milli. Þá hefði það komið saman á ný eftir vinnu stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og að teknu tilliti til athugasemda Feneyjanefndarinnar og sérfræðinga hér á landi.

kjörinna fulltrúa með lýðræðislegt umboð til starfsins og svo náttúrlega lög- og stjórnspekinganna, til að varðveita sáttmálseðli þessa plaggs. Ég vil, herra forseti, gera að mínu og undirstrika það sem segir í bókun Samfylkingarinnar og Pírata sem fylgir frumvarpi hæstv. forsætisráðherra, með leyfi forseta: „Í fyrsta lagi er ferðalagið að hluta til markmiðið. Stjórnarskrá sem verður til með opnum, lýðræðislegum hætti — hætti sem er sem minnst háður hefðbundnum flokkastjórnmálum og valdahagsmunum og í ranni landsmanna sjálfra, með möguleikum á beinni þátttöku þeirra, er mun líklegri til að njóta trausts og virðingar og verða raunverulegur samfélagssáttmáli, heldur en sú sem verður til á lokuðum fundum formanna stjórnmálaflokka og í vinnu embættismanna í ráðuneytum.“ Mér finnst mikilvægt að halda þessu til haga og hafa í heiðri. Þetta verður stjórnarskráin okkar en ekki stjórnarskráin þeirra. Þetta verður stjórnarskrá fólksins, gerð í samræmi við tiltekin grunngildi sem voru ákveðin í aðdraganda stjórnlagaráðsins á borgarafundum. Þar voru leiðarljósin valddreifing, gegnsæi og ábyrgð. Þau leiðarljós höfðu svo áhrif á alla kaflana í frumvarpi ráðsins, allt frá 1. gr., um stjórnskipan lýðveldisins, og til ákvæða um völd forseta, til ákvæða um valddreifingu til sveitarfélaga og landshlutasamtaka, til ákvæða um þjóðarfrumkvæði og þannig má áfram telja. Sem sé: Við teljum okkur vera samfélag sem aðhyllist ákveðin grunngildi og við ætlum að gera með okkur sáttmála þar sem þau grunngildi eru höfð að leiðarljósi. Núgildandi stjórnarskrá er hins vegar langt frá því að vera stjórnarskrá fólksins. Hún kemur úr dönsku konungsveldi, hún er að uppistöðu frá 1874 og svo 1920. Svo hefur verið brugðist við og gerðar allra nauðsynlegustu endurbætur þegar ekki hefur verið lengur hjá því komist. Slík stjórnarskrá er ekki heildstæð og hefur ekki þá heildarhugsun sem stjórnarskrá sem samin er í lýðræðislegu ferli frá grunni hefur. Hér gæti meira að segja átt við hin ofnotaða samlíking við hinn vanmetna bútasaum. Bútasaumur er nefnilega mjög snjöll og góð aðferð við að nýta afganga af efni og hefur verið ranglega notaður í margþvælda líkingu en sú líking kann að eiga við hér. Það hefði verið mikilsvert að halda lífinu í þessu merkilega ferli sem hefur vakið athygli víða um heim og leiða stjórnarskrármálið til lykta með því að kveðja saman á ný stjórnlagaráðið til að halda áfram vinnu sinni, halda áfram samstarfi og samráði almennings og sérfræðinga við að fullmóta nýja heildstæða stjórnarskrá okkar Íslendinga, því að ferðalagið er að hluta til markmiðið. Þetta mál er að verða eins og ferðin sem aldrei var farin, sem var smásaga eftir Sigurð Nordal sem maður var látinn lesa í skóla, eða kannski öllu heldur ferðin sem var lagt af stað í en var svo stöðvuð.

Það hefði verið við hæfi miðað við áherslur hans að öðru leyti. Nú er það svo að við erum ekki endilega að ræða hér um frumvarp byggt á tillögum stjórnlagaráðs. Það frumvarp var reyndar flutt af hálfu fulltrúa Samfylkingarinnar og Pírata fyrr í haust eins og það hefur verið flutt nokkrum sinnum áður. Bara til upprifjunar var þessi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla árið 2012. Hún gekk út á það að spurt var hvort flytja ætti frumvarp á þingi byggt á tillögu stjórnlagaráðs. Það fól ekki í sér ákvörðun um niðurstöðu enda skýrlega tekið fram, bæði hér í þingsölum og reyndar á kjörseðlinum sjálfum, að eftir að slíkt frumvarp hefði verið flutt færi um það eins og önnur frumvörp í þinginu; það gæti tekið breytingum, það gæti verið samþykkt og það gæti verið fellt. Eins og sú nálgun var 2012 batt það ekki hendur manna við annað en að flytja frumvarp byggt á tillögum stjórnlagaráðs. Látum það vera. Það sem mér finnst hins vegar ástæða til að bregðast við í ræðu hv. þingmanns er það sem lýtur að núverandi stjórnarskrá. Ég er sammála hv. þingmanni um að núverandi stjórnarskrá er ekki eins og töflurnar sem Móses kom með ofan af Sínaífjalli, óumbreytanlegt eða einhvers konar boðskapur frá almættinu sem ekki má hrófla við, enda hefur núverandi stjórnarskrá tekið mjög miklum breytingum í gegnum tíðina, ekki bara á tímanum meðan Ísland var konungsríki heldur líka á þeim tíma sem liðinn er frá lýðveldisstofnun þegar meiri hluta ákvæða núverandi stjórnarskrár hefur verið breytt frá 1944 í átta umferðum. Það er því ekki eins og menn hafi litið svo á að það mætti engu breyta.

Ég hefði viljað sjá haldið í heiðri því ferli sem hrundið var af stað á sínum tíma.

útkomunni úr þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu og það held ég að flestum sé kunnugt. En svona til samanburðar og upprifjunar má geta þess að þjóðaratkvæðagreiðsla í Bretlandi um Brexit var sams konar þjóðaratkvæðagreiðsla og var líka ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. En það hvarflaði ekki að nokkrum manni þar í landi að hunsa niðurstöður þeirrar þjóðaratkvæðagreiðslu hversu heimskulegar sem þeim þóttu þær niðurstöður vera.

orðalag þeirrar spurningar sem spurt var í þjóðaratkvæðagreiðslunni haustið 2012 var ekki tilviljun. Þar var spurt: Viltu að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi? — Ekki til grundvallar nýrri stjórnarskrá. Það gerðu sér allir grein fyrir að það gat ekki orðið, heldur frumvarpi að nýrri stjórnarskrá og tekið fram á kjörseðlinum að slíkt frumvarp myndi síðan fá þá þinglegu meðferð

að þarna var um að ræða lið í einhverri vinnslu, einhverju ferli, sem batt menn ekkert umfram það sem fram kom á þeim tíma. Það batt menn ekkert umfram það með einum eða neinum hætti og ástæðulaust að láta eins og þar hafi í raun og veru komið einhver boðorð ofan af Sínaífjalli sem ekki megi breyta frá.

mér er það ljóst að þetta var liður í ferli og það var eiginlega inntak ræðu minnar að hér hefur verið ferli sem enn hjarir og ég tel að beri að halda í heiðri og það beri að fara eftir eftir þessu ferli. Ég talaði um það í ræðu minni að eftir að niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar komu hafi ráðamenn verið að klóra sér í hausnum yfir því hvernig þeir gætu farið að því að fara ekki að þeim niðurstöðum. En En ég hafði nú satt að segja ekki hugmyndaflug til að átta mig á því eða var ekki nægilega glöggur að átta mig á því, eins og hv. þingmaður benti á,

hef staðið í þeirri trú að menn vilji almennt fara að niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslna, menn vilji virða það sem kemur fram í þjóðaratkvæðagreiðslum, en það eru greinilega ekki allir sem deila þeirri skoðun með mér. Herra forseti. Við ræðum hér mikilvæga og góða tilraun til að laða fram breytingar á stjórnarskránni. Það er auðvitað í samræmi við gildandi lög eða fyrirkomulag um breytingar eins og þeirra er getið í hinni umræddu stjórnarskrá.

þeir eru einn eða fleiri, og gerir okkur mun auðveldara fyrir að hyggja að lögum um þá og lögum um almannarétt þar sem hann kemur yfir höfuð við sögu. Það er nefnilega þannig líka að umhverfið hefur rétt þó að það sé ekki lífvera. Við setjum okkur reglur og viðmið um þá umgengni þó að förin sé frjáls

Ef við viljum sjálfbærni þá virðum við þolmörk. Þau þarf auðvitað að skilgreina og sýna fram á að þau séu fyrir hendi og séu svona eða hinsegin. En við virðum sjálfbærni og við virðum þolmörk. Þetta er allt til framfara.

er breyttur til að endurspegla betur gildandi rétt og síðan efnisbreytingar þar sem viðhorf almennings og lagaframkvæmd eða umfjöllun fræðimanna hafa leitt í ljós ákveðna galla.

kjörtímabil sem voru þá átta ár, þannig að ég held að eitt eða tvö kjörtímabil, sem er sex ár á lengd, sé alveg nægilegur tími fyrir forseta til að gera sínar rósir fyrir þjóðina. Einnig að hækka tölu meðmælenda, það er mjög brýnt að gera það. Manni rennur á vissan hátt rifja sumar tilraunir sem eru gerðar til að nota forsetaembættiskosningar eða -framboð

Þá er ákvæði um myndun og hlutverk ríkisstjórnar skýrt og fært til samræmis við áralanga framkvæmd og hefð í landinu. Og það sem er kannski einna mikilvægast hér, forseta ber að leita til forseta Alþingis og formanna þingflokka áður en hann tekur afstöðu til tillögu forsætisráðherra um þingrof.

Ástæðan er einfaldlega sú að ég hef ekki skilgreint forseta sem einhvers konar sameiningartákn, ég hef alltaf átt mjög erfitt með að segja það orð. Mér finnst það svo mér við að segja, að ég hef ekki viljað taka mér það í munn. Ég hef í sem allra stystu máli skilgreint forsetann sem þjóðkjörinn fulltrúa þjóðarinnar inn á við og út á við.

er það með þeim áskilnaði að þegar hann útskýrir málstað þjóðarinnar er hann ekki að færa fram sínar skoðanir á því heldur ríkjandi skoðun og jafnvel skoðun minni hluta. minni hluta. Hann hefur ekki sjálfstæða utanríkisstefnu eins og stundum hefur verið sagt heldur gerir hann grein fyrir afstöðu Íslendinga í ótal málum, bæði og þeim deilum eða umræðum eða afstöðu annarra sem um ræðir í hverju sinni. sinni. Ég vildi koma þessu að hér með forsetann því að mér finnst í stórum dráttum að vel hafi tekist til að leggja fram breytingar á þessum langa og mikla kafla í stjórnarskránni.

hefur þingið sjálft sjálfræði. Það felst í því að geta vélað um þingrof þegar svo ber undir. Ég hef nefnt það áður að ég styð mjög þá útgáfu af umfjöllun um þingrof að

til að betrumbæta stjórnarskrána úr því að ekki tókst að afla fylgis allra flokka á þingi við einhverja annars konar útgáfu af þessum breytingum. Hvað sem verður gert á næstu árum til að endurskoða og jafnvel endursemja stjórnarskrána eða a.m.k. hluta hennar, þá eru hér framfaraskref fram undan ef þessar tillögur ná fram að ganga í þinginu. Það ferli þekkjum við svo, með að rjúfa þing þar á eftir og efna til nýrra kosninga eins og stjórnarskráin segir til um. Þetta ferli hófst með vinnu við stjórnarskrána með stjórnlagaráði og síðan í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra, og hefur sín sérkenni, svo að ekki sé meira sagt, en ég ætla ekki að fara út í þá sálma hér. Ég segi einfaldlega: Tilraunin nú er fyllilega verjandi, fyllilega gerð til að bæta úr göllum á stjórnarskránni. Hún er fyllilega í samræmi við þá ætlan að nútímavæða íslensku stjórnarskrána þótt það verði á endanum í skrefi vitna í orð sem ég heyrði falla. Ég get ekki heimfært þau á einhvern hv. þingmann, ég er búinn að gleyma því, en ég skrifaði hjá mér orðræðu sem var einhvern veginn svona: Stjórnarskráin er stjórnarskrá þjóðarinnar en ekki Alþingis, með áherslu á ekki. Þetta þótti mér mjög skrýtin setning. Þetta þótti mér eiginlega skelfilega innantómur orðaleikur sem ég veit ekki í raun og veru af hverju er settur fram. Þetta er Þetta er í ætt við ákveðinn popúlisma, svona vinsældaleik, vegna þess að við getum alveg snúið þessu upp á lög landsins. Ef Alþingi setur þjóðinni lög, eru það þá ekki lög þjóðarinnar?

Herra forseti. Við erum ekki að fjalla um dægurmál þegar stjórnarskráin er annars vegar. Þetta eru einhver mikilvægustu lög landsins, sjálf grunnstoðin sem safnar okkur saman, gerir okkur m.a. að þjóð. Þó að almenningur sé kannski ekki vel heima í stjórnarskránni frá orði til orðs þá er virðingin þarna, fólk skírskotar til stjórnarskrárinnar. Traust til hennar þarf að vera umtalsvert og þarf að vera óumdeilt. Stjórnarskráin er ekki einkamál Alþingis, ekki þingmanna, þótt kjörnir séu.

sem hún leggur fram sem þingmaður, er góðra gjalda verð en hún er ekki nóg og baráttan mun halda áfram. Herra forseti. Fjölmargar nefndir þingmanna og formanna stjórnmálaflokka hafa fjallað um endurskoðun einstakra kafla og greina stjórnarskrárinnar en heildarendurskoðun hefur ekki tekist.

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þingsins vann tillöguna áfram og lagði fram sem fullbúið nefndarfrumvarp vorið 2013. Þrátt fyrir að tveir þriðju hlutar kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu vildu leggja það frumvarp til grundvallar að nýrri stjórnarskrá tókst ekki að afgreiða málið á þingi. Alþingismenn treystu sér ekki til að styðja það mikla mál alla leið. Núna erum við, virðulegur forseti, komin á þann stað að ræða frumvarp forsætisráðherra um breytingar á stjórnarskrá, tillögu í þá veru. Ég vil fyrst segja að margar stjórnarskrárbreytingarnar eru jákvæðar, eins og náttúruverndarákvæðið

Þetta er allt of vítt auðlindaákvæði sem hvorki tryggir að úthlutun nýtingarheimilda sé tímabundin, eða mikil hætta á því, né að eðlilegt gjald sé ætíð greitt vegna nýtingar auðlinda í þjóðareigu. Það ákvæði um auðlindir sem þjóðin samþykkti að setja skyldi í stjórnarskrána kveður á um jafnræði til nýtingar gegn fullu gjaldi. Maður spyr sig hvort þetta auðlindaákvæði snúist meira um um að halda friðinn innan ríkisstjórnarinnar en að tryggja þjóðinni gott auðlindaákvæði sem skapi bæði sátt og frið. Í rökræðukönnuninni sem gerð var í ferlinu núna var ekki spurt um auðlindaákvæði. Vísbendingar um afstöðu kjósenda má hins vegar lesa úr leiðbeinandi þjóðaratkvæði frá Tveir þriðju hlutar kjósenda vildu leggja þær til grundvallar. Auðvitað á sú tillaga að vera til umræðu. Það verður að vera hægt að tala um sjávarútvegsmál samhliða auðlindaákvæðinu. Gallað fyrirkomulag í sjávarútvegi hefur gert örfáum einstaklingum það mögulegt að taka til sín gríðarlegan auð sem þeir hafa síðan nýtt til að auka áhrif sín með öllu móti í íslensku samfélagi, með þeim afleiðingum að þeir hafa sölsað undir sig hluti í bönkum, tryggingafélögum, dagvöruverslunum, á leigumarkaði, í fjölmiðlum, jafnvel kvóta í Namibíu. Er það eðlilegt? Er það ásættanlegt þegar við, samfélagið allt, erum að bisa við að halda úti góðri þjónustu á öllum sviðum, allt frá vöggu til grafar,

eign væri að ræða. En þetta er auðvitað ekki eign þeirra. Þetta er eign okkar allra, landsmanna allra, þjóðarinnar. Þess vegna er þetta mikilvægt og þess vegna verður að vera skýrt ákvæði um tímabindingu.

Það er ljóst að slíka grein er ekki hægt að styðja eins og hún lítur út, því það er því miður ekki líklegt til þess að skapa sátt um auðlindaákvæðið og til þess að skapa sátt um atvinnugreinina að hafa hvorki tímabindingu né að full gjaldtaka sé tryggð.

kveðið er á um í tillögum stjórnlagaráðs. Þeim sem hafa fylgst grannt með baráttunni um nýja stjórnarskrá dylst ekki að ein af meginástæðunum fyrir andstöðu við hana er að í henni eru völd sem gildandi stjórnarskrá hefur leitt til þess að voru færð stjórnmálamönnum en yrðu nú færð til almennings. Önnur af þessum meginástæðum er auðvitað auðlindaákvæðið. Herra forseti. Núna þarf að fara vel yfir þessar tillögur í vinnslu nefndarinnar og vonandi verður hægt að ræða þær í samhengi við frumvarpið sem byggðist á tillögum stjórnlagaráðs.

deilumáli, þessu stóra höfuðmáli um aðgang að verðmætustu auðlind þjóðarinnar, getur aldrei orðið nema með því að aflétta þessum einkarétti og forgangi að aflaheimildum. Segja má, herra forseti, að í raun standi nú yfir átök milli þjóðarinnar og þingheims um völd og auðlindir. Samfylkingin berst af fullri hörku með þjóðinni í hvoru tveggja.

að stjórnarskrártillögu sem kom fram í haust, og reyndar áður, þar sem gildandi stjórnarskrá, lýðveldisstjórnarskránni sem við köllum,

breytingar á stjórnarskrá, og eins og ég nefndi í ræðu minni lít ég svo á að breytingar á stjórnarskrá séu ekki dægurmál og að við eigum að fara okkur hægt. Hins vegar höfum við staðið í stað í stórum dráttum og ekki lagt í að gera grundvallarbreytingar á stjórnarskránni frá lýðveldisstofnun.

átti að vera lausn til skemmri tíma. Meiningin var að fara í það að gera okkar nýju góðu stjórnarskrá við fyrsta hentugleika, en það hefur dregist þetta

á friðartímum veit ég ekki. Menn gera mikið úr því að hér hafi skapast sú hefð að menn vilji gera breytingar á stjórnarskránni í einhverri gríðarlega mikilli sátt. Það var sátt um að skipa stjórnlagaráð, það ferli var gert í sátt. Það var sátt um að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu.

framkvæmdar í gríðarlega mikilli sátt. Það er kannski óraunsæi. En þessi stjórnarskrá sem við tökumst

Ég ætlaði að eiga orðastað við hv. þm. Guðjón Brjánsson um frumvarpið sem er til umræðu hér í dag, en vegna þess að hann kom lítið inn á það í ræðu sinni þá ætla ég að fjalla um aðra þætti í andsvari mínu.

Flestir þættir í því voru mjög umdeildir. Það er rétt að rifja upp að þrátt fyrir að í ákveðnum helgisögnum Stjórnarskrárfélagsins og kannski innan Samfylkingarinnar séu hlutirnir öðruvísi, þá var þetta eitt allsherjarklúður frá upphafi til enda, eitt allsherjarklúður. Það birtist m.a. í því að í stjórnlagaþingskosningu sem hér var haldin 2010 var minnsta kosningaþátttaka í allri Íslandssögunni, 37% kjósenda kusu. Það var klúður út af fyrir sig. Síðan voru þannig gallar á framkvæmdinni að kosningin var dæmd ólögmæt af Hæstarétti. Sex hæstaréttardómarar komust sameiginlega að þeirri niðurstöðu að kosningin væri ógild. Þá var farið út í að skipa stjórnlagaráð í mjög umdeildu ferli í þinginu. Svo var farið út í mjög umdeilda þjóðaratkvæðagreiðslu, mjög umdeilda, sem að mínu mati fullnægði engum kröfum til þjóðaratkvæðagreiðslna, en við getum farið yfir það í löngu máli. Kosningaþátttakan var innan við helmingur, kosningaþátttaka í öðrum þjóðaratkvæðagreiðslum á lýðveldistímanum hefur verið mun meiri.

Ármannsson er í essinu sínu, holdgervingur seinagangs og þvergirðinga í sambandi við allar breytingar á þessu mikilvæga máli, stjórnarskránni.

Það er rétt. Það voru margir sem settu fótinn fyrir það. En það var þó einkum í þröngum kreðsum sem það gerðist. Ef ég man rétt var það fyrst og fremst einn stjórnmálaflokkur. Að þátttakan hafi verið lítil í þjóðaratkvæðagreiðslunni er rétt, hún var í lægri mörkum, en það er ekkert sem segir að hún hafi ekki verið marktæk og samkvæmt tölfræði var hún það gjörsamlega. Kosningarnar voru gerðar ógildar. Var það á mjög sterkum rökum reist?

hins vegar byggt á málefnalegum forsendum og gagnrýni á einstaka þætti í því. Menn geta komið hingað og talað um þvergirðingshátt og eitthvað þess háttar en það breytir ekki því að þeir verða að byggja málflutning sinn á staðreyndum, ekki á staðleysum,

Stjórnarskránni sem Ísland fékk 1874 var breytt alloft meðan Ísland var enn konungsríki. Eftir að Ísland varð lýðveldi hefur stjórnarskránni verið breytt átta sinnum og meiri hluta þeirra ákvæða sem nú standa í stjórnarskránni hefur verið breytt. Nú geta menn verið þeirrar skoðunar að það séu ekki miklar breytingar, það að breyta meira en helmingi í stjórnarskrá séu ekki miklar breytingar heldur litlar. Menn geta verið þeirrar skoðunar. En stjórnarskránni hefur hins vegar verið breytt í mjög veigamiklum og verulegum atriðum, fyrst meðan Ísland var enn þá konungsríki og síðan þegar Ísland verður fullvalda ríki. Þegar farið er út í breytingar

í sambandi við okkar gömlu úreltu stjórnarskrá. Eins og ég nefndi í ræðu minni mun þessi barátta áhugafólks, almennings, þeirra sem vilja nýja stjórnarskrá og vilja nútímalegri stjórnarskrá og aukið öryggi fyrir almenning

vegna þess að ég held að það sé hægt að vera fullkomlega andvígur mjög mörgum atriðum í tillögum stjórnlagaráðs og ýmsum öðrum tillögum öðruvísi en að vera handgenginn einhverjum hagsmunaöflum eða leggja einhverjum hagsmunaöflum lið. Og mér finnst ásakanir af því tagi algerlega fráleitar og bið hv. þingmann að koma hér og biðjast afsökunar á orðum sínum.

í sögunni. Þingmenn voru fastir í því hvernig ætti að vinna áfram með stjórnarskrána, hvað ætti að gera sem næstu skref í sjálfstæðisbaráttu, hvernig ætti að taka þetta mál áfram. Svikabrigslin hægri og vinstri

með leyfi forseta, sem fjallar um tillögur sínar um hvað eigi að gera í átt til aukins sjálfstæðis. „Þessi viðleitni er andardráttur hins íslenzka þjóðernis, viðleitni íslenzku þjóðarinnar til að fá að anda frjálst, viðleitni hennar að gjöra það mögulegt, að íslenzkir kraptar andlegir, og líkamlegir geti þroskazt frjálslega. Þessi viðleitni, þessar tilraunir eru frá vorri hálfu svo nauðsynlegar, að þær eru fortakslaust tilveruskilyrði fyrir hina íslenzku þjóð.“ Þetta er fallegt, en þetta festi Alþingi og Ísland í viðjum deilna,

„Drengskaparrýru og vangefnu smámenni tókst á þessum merkilegustu tímamótum í lífi þjóðarinnar að véla allmargar einfaldar og skammsýnar sálir samborgara sinna til að snúast gegn stofnun lýðveldisins.“ Hann var kallaður blint smámenni, nátthúfa, manntetur, óþokki, grautarhaus og andlegur leppalúði.

var hugsjónin svo rík og svo tær og svo fögur og sett fram á, jú, ágætu máli þótt fúkyrði séu, en ekki tókst að líta upp fyrir askbrúnina.

sem ég er viss um að allir þingmenn deila ekki með mér en ég hlusta á hvernig fólk talar og geng í það verk að vinna það.

Við þurfum ekki að fara yfir það að öðru leyti, forseti, en því að nefna að enginn sem tók þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu í október 2012 átti að velkjast í vafa um að ekki var verið að kjósa um heildarpakka.

Það er rætt við þrjár umræður og getur tekið breytingum í meðförum þingsins. Verði frumvarpið samþykkt skal rjúfa Alþingi og kjósa nýtt þing. Frumvarpið er þá lagt fram að nýju og samþykki Alþingi það óbreytt taka breytingarnar gildi að fenginni staðfestingu forseta. Stjórnlagaráð hefur skilað Alþingi tillögum að frumvarpi að nýrri stjórnarskrá. Verði það lagt fram sem frumvarp á Alþingi fær það þá meðferð sem lýst hefur verið.“ Þetta var sérstaklega tekið fram tengslum við þessa kosningu. Það var alltaf ætlunin að málið færi í þá meðferð sem það svo fór í og ekki náðist að klára. Þess vegna gef ég ekkert fyrir heilög

Hingað erum við komin með stórt og mikið frumvarp, eðlilega. Það fjallar um stjórnarskrána okkar. Það eru töluverðar breytingar í því fólgnar. Fólk hefur á þessu ýmsar skoðanir, vill hafa þetta ákvæði svona, hitt ákvæði hinsegin.

og ganga í þetta eins og verkefni sem okkur hefur verið falið, verandi kosin til þeirra starfa sem við gegnum hér. Ég mun ekki nálgast þetta verkefni eins og háheilaga skyldu sem þarf að búa í falleg og háleit orð. Ég mun þvert á móti nálgast þetta eins og hvert annað verkefni sem við þurfum að einhenda okkur í, setja undir okkur hausinn og vinna saman. verða verður þessi umræða hér og nú rifjuð upp af öðrum sagnfræðilega þenkjandi þingmanni eftir hundrað ár, eins og ég hef nú rifjað upp umræðu sem Benedikt Sveinsson tók þátt í undir lok þarsíðustu aldar.

Í því er margt sem mér finnst óþarft og skýrir ekki mikið fyrir mér, annað er meinlaust og svo eru líka hlutir sem eru til skaða.

sem flestir hlustuðu á þessa umræðu. Ég veit ekki hvort það sé mikill mannskapur að hlusta, ég vona það og sérstaklega að hlusta á mig.

Það var ekki bara að almenningur héldi að hrunið væri séríslenskt fyrirbæri og alveg heimatilbúið vandamál hjá okkur heldur var það líka stjórnarskránni að kenna.

Það er misskilningur að hluta, það eru rangfærslur og hreinir útúrsnúningar.

Blanda. En hvað á að vera í þessu plaggi? Um hvað snýst þetta plagg? Það snýst auðvitað um hvaða stjórnskipun við ætlum að hafa í þessu landi. Það snýst fyrst og fremst um það. það. Að öðru leyti snýst stjórnarskráin í mínum huga, af því að við erum komin í nútímann, sem menn voru ekki að hugsa svo mikið um þá, um réttindi okkar borgaranna, grunnréttindi gagnvart stjórnvöldum. Um það er stjórnarskrá í mínum huga.

að ég ætla að taka sérstaklega fyrir umræðuna um þjóðareign og auðlindaákvæði. Ég ætla ekki að eyða tíma í náttúruverndarákvæðið

nánast opna pandórubox sem mun skapa mikla réttaróvissu, langa framkvæmd, til að reyna að fá einhvern botn í það, endalausar málshöfðanir.

og við ættum að fara mjög varlega í að setja inn í stjórnarskrá ákvæði af þessu tagi sem munu bara skapa

frábært samfélag í raun og veru, á þessari stjórnskipan, þessari lýðræðishefð sem menn hafa virt. Við sjáum hvernig valdaskipti verða. Þetta er ekki vandamál.

sem pólitískan vettvang eða til að búa til einhvers konar pólitískt stefnuplagg fyrir ákveðnar pólitískar skoðanir? Er það það sem gerðist? Er það það sem fór af stað? Var það þannig að menn sáu tækifæri til að koma á framfæri og koma inn í stjórnarskrá stefnumálum sem ekki höfðu átt upp á pallborðið árin á undan og kenndu þessu skelfilega bankahruni um

eyðileggja það sem ég kalla stjórnarskrá. Þá verður framtíðin þannig að við reynum að breyta henni eftir því hvernig valdahlutföllin eru á hverjum tíma og koma inn okkar málum.

Stjórnarskráin, sem er jú grundvallarlöggjöf okkar, verðskuldar að vera stöðug og verðskuldar um leið að fá að þróast í samræmi við breyttan tíðaranda. Getur það tvennt farið saman? Já, það getur það. Við eigum að nálgast stjórnarskrána okkar af djúpri virðingu og það þarf vitaskuld meira til að koma til að hrófla við henni en gildir um aðra löggjöf. að við nálgumst hana sem grundvallarlöggjöf okkar blasir við að hún er vegvísir sem öll önnur löggjöf þarf að ríma við og standast. Þess vegna þarf hún að vera í samræmi við grunngildi þjóðarinnar og þess vegna þarf hún að vera skýr. Vegvísirinn verður líka að endurspegla samfélagið, gildi og sýn þjóðarinnar, og það tel ég að hún hafi að mestu leyti gert og í þeim tilvikum þar sem upp á hefur vantað hefur hún verið endurskoðuð. Stærsta breytingin og marktækasta að því leyti er vitaskuld endurskoðun mannréttindakaflans á sínum tíma. Sjálf er ég þeirrar skoðunar að stjórnarskráin verðskuldi þá virðingu að fá að standa þar sem hún getur staðið, að við lagfærum hana og gerum hana sterkari, að við gerum hana endingarbetri og jafnvel fallegri þar sem þess er þörf. þörf. Í mínum huga er það inntak hennar sem skiptir máli en ekki það hvort hún er að grunninum til ný eða gömul. Stjórnarskráin okkar er og hefur verið gagnorð, sem er kostur, það má hins vegar ekki vera á kostnað þess að hún sé skýr, því hún varðar jú sum af mikilvægustu viðfangsefnum samtímans. Breytingartillögur hæstv. forsætisráðherra verða líka að standast þær kröfur, að vera gagnorðar og skýrar, og skýrar, bæði um markmið, inntak og þýðingu. Orðalag sjálfra ákvæðanna þarf að vera skýrt. Það dugar ekki til að að baki þeim sé góður pólitískur vilji, pólitískar yfirlýsingar hér inni í þingsal eða fyrir utan hann, heldur þarf orðalag stjórnarskrárinnar sjálfrar að standast þessa kröfu. Nokkur atriði í frumvarpinu sem hér eru til umræðu eru eðlilega umdeildari en önnur og ég ætla í þessari ræðu að halda mig við eitt atriði,

Það er tillagan sem varðar ákvæðið um auðlindir landsins. Það ákvæði nær því að mínu viti ekki að vera nægilega skýrt um það til hvers sé lagt sé lagt af stað með breytingar og gæti í versta falli fest í sessi fyrirkomulag, kerfi, sem er í andstöðu við sýn og vilja þjóðarinnar og ég spyr hvort það hafi verið markmiðið.

Enginn getur fengið þessi gæði eða réttindi tengd þeim til eignar eða varanlegra afnota. Handhafar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds fara með forræði yfir þeim í umboði þjóðarinnar.

kveða á um gjaldtöku fyrir heimildir til nýtingar í ábataskyni.“ Síðasta efnisgrein þessa ákvæðis er sú sem öllu máli skiptir, bæði í pólitísku og lagalegu samhengi. Þar eru vonbrigðin þar er ekki skýrlega tímabundin heldur segir í ákvæðinu að veiting heimilda skuli grundvallast á lögum. Það er gott svo langt sem það nær en þetta vantar þó inn í ákvæðið. Gjaldtaka er bundin í lög sem eðlilegt er en ekki sagt neitt nánar um það. Lykilspurningunum, pólitískum og lagalegum, er að mínu viti ekki skýrlega svarað þarna en það að skila auðu í lagasetningu er auðvitað ákveðin afstaða í sjálfu sér.

á skilið að fá skýrari vernd í stjórnarskrá en hér er boðað. Til þess að ná fram skýrlega efnislegri breytingu en ekki ákvæði sem er gott svo langt sem það nær en gatar það sem máli skiptir þá hefði átt að festa í lög orð eins og tímabindingu, að stjórnarskrá þjóðarinnar segi það skýrt hvað sé heimilt og hvað ekki og hversu lengi. Orðin hafa þýðingu og þögnin hefur það líka. Ég velti því fyrir mér hvers vegna ekki má segja þetta skýrlega í ákvæðinu sjálfu. Greinargerðin virðist mjög á þessum nótum

að þegar lagt er upp með breytingu á stjórnarskrá séum við þá með það skýrt í hendi hvaða efnislegu þýðingu það hefur að segja að auðlind sé sameign þjóðar, að ég held að þetta ákvæði geti a.m.k. ekki skýrlega náð fram því markmiði eða þeim fyrirheitum sem þjóðin vill heyra. Þau eru ekki skýrlega orðuð í þessu ákvæði. Ef ætlunin er sú að réttarstaðan verði að mestu leyti óbreytt þá finnst mér að það eigi líka að liggja skýrt fyrir, að umræða að umræða um stjórnarskrá sé þá með þeim hætti og þjóðin fái að heyra að sú sé ætlunin. Ef ætlunin er hins vegar að ná fram breytingu biðla ég til ríkisstjórnarinnar að gera það þá þannig að öllum sé það ljóst en skilja ákvæðið ekki eftir opið með þeim hætti að það verði einhver framtíðarmúsík hvernig ákvæðið mun þróast,

og hér stöndum við uppi og afraksturinn er þessi. Ég vil því benda á breytingartillögu sem formaður Viðreisnar lagði fram þar sem ákvæðið er lítillega breytt en það vitum við líka að einstök orð í lagasetningu geta haft

að setja inn orðið „ótímabundinna“, og einnig sú pólitíska og lagalega yfirlýsing í því sambandi að tala um eðlilegt endurgjald.

og í því ljósi verð ég að viðurkenna að þessi niðurstaða er mér nokkur vonbrigði. Rík þörf er á að fjalla um auðlindir í stjórnarskrá og mæla þar fyrir um þá meginreglu sem stjórnvöld og löggjöfin verða að hafa í heiðri við reglusetningu og umsjón auðlindanýtingar. Ég er ekki viss um að sú regla sem hér á að setja muni takmarka löggjafann nægilega. Ég set stórt spurningarmerki við það en fagna umræðunni um þau mál og bind vonir við að við komumst áfram með málið hér. Efni ákvæðisins um náttúruauðlindirnar er þríþætt. 1. mgr. varðar náttúruauðlindir Íslands almennt séð. Þar fáum við að heyra og sjá meginsjónarmiðin sem liggja skulu nýtingunni til grundvallar. Þar fáum við að heyra að ríkinu sé falið eftirlit með auðlindanýtingu. 2. mgr. fjallar um auðlindir og landsréttindi í þjóðareign og réttaráhrif þess að lýsa sameiginleg gæði í þjóðareign.

Herra forseti. Það verður auðvitað ekki þannig að maður geti gert þá kröfu að allir þingmenn tjái sig um alla þá þætti sem hér eru til umræðu.

telji að í stjórnarskrá eigi að setja almennt auðlindaákvæði sem eigi við um allar auðlindir eða hvort hún líti svo á að auðlindaákvæðinu sé ætlað að knýja fram tilteknar breytingar í tiltekinni atvinnugrein.

og verði almennt í þeim skilningi. En ég velti því fyrir mér hvort þetta tungutak hafi með það að gera að þarna sé verið að sérsníða ákveðna leið í samhengi við eina tiltekna auðlind.

Ég ber kannski ekki ábyrgð á orðalaginu í þessu ákvæði en ég held að þetta sé misskilningur hjá hv. þingmanni. Ég held einmitt að orðalagið sé mótað með þeim hætti að það sé tiltölulega almennt um auðlindir og auðlindanýtingu.

fyrirkomulag fiskveiðistjórnar og auðlindanýtingar og greiðslur fyrir auðlindanýtingu á sviði sjávarútvegs, hvort það sé eitthvað, að mati hv. þingmanns, í núgildandi stjórnarskrá sem kemur í veg fyrir

þeirra auðlinda sem hér eru en ég held að hv. þingmaður þekki það ágætlega að hið stóra pólitíska samtal, bæði nú og áður, snýst um sjávarútveginn, auðlindina þar. Það er vitaskuld í því samhengi sem við erum að ræða um ótímabundna samninga og eðlilegt endurgjald. Það getur vel átt við um allar aðrar auðlindir líka en það er þar sem frumvarpið gatar, það er þar sem þögnin talar hvað hæst og það rímar ágætlega við pólitískar áherslur ríkisstjórnarflokkanna varðandi sjávarútveginn.

stjórnarskráin þarf að vera á traustum grunni og mér fannst ræðan byrja mjög vel. En svo þegar kom að breytingum í samræmi við tíðarandann þá fékk ég smáhroll, ég verð að viðurkenna það.

Virðulegi forseti. Mér þykir leitt að hafa framkallað hroll hjá hv. þingmanni en svo átta ég mig á því að það þarf ekki annað en að vísa til nútímans til að framkalla þau viðbrögð hjá honum. Tíðarandi gæti t.d. verið endurskoðun mannréttindakaflans á sínum tíma.

Þótt hún verðskuldi þá virðingu og fá að vera stöðug þolir hún líka samtalið og hún þolir þróunina. Hún þolir jafnvel tíðarandann.

um atriði sem við erum að takast á um daglega, sem er hættulegt. Hvernig eigum við að nýta auðlindina? Hvaða gjald eigum við að taka fyrir hana? Þetta er pólitík hversdagsins. Það að fara að festa það inn í stjórnarskrá að við verðum til að mynda alltaf að taka fullt gjald — sem enginn veit hvað þýðir, en allt í lagi, þetta endar auðvitað allt í einhverjum málaferlum — er í mínum huga tilgangslaust ákvæði í stjórnarskrá. Við stjórnum auðlindinni.

þessi rammi, þessi boðorð, sem öll önnur löggjöf þarf að ríma við. Þó að það sé ekki nákvæmlega útlistað til hversu langs tíma á að gera samninga eða hver krónutalan eigi að vera fyrir hið eðlilega endurgjald hefði mér fundist lagalega og pólitískt skynsamlegt, fyrst lagt er upp í þessa vegferð, að skapa hér ákvæði um auðlindirnar, að reyna að ná fram þeirri sátt sem svo lengi hefur verið kallað eftir, með því að gera það þá skýrt, meira en bara í greinargerð, meira en í pólitísku samfélagi hér inni í sal

Þetta er bara niðurstaða sem varð og þingið gerði í kjölfarið það sem þingið getur alltaf gert, það skipaði hóp eða nefnd eða ráð til að koma með tillögur að frumvarpi,

þetta ferli sem átt hefur sér stað síðasta áratuginn eða svo. Vissulega er ágreiningur um það en það er fjöldamargt annað. Það hafa í raun og veru fyrst og fremst verið stuðningsmenn tillagna stjórnlagaráðs sem hafa viljað setja auðlindaákvæðið í forgrunn þó að við sem höfum gagnrýnt tillögur stjórnlagaráðs höfum gert það á fjöldamörgum öðrum forsendum.

ég verið þeirrar skoðunar og hef látið þá skoðun í ljós að fyrst farið var út í að breyta forsetakaflanum sé niðurstaðan ekki sú sem ég vænti, þ.e. í sambandi við skýrleika. Mér hefur fundist vanta upp á skýrleikann. Hafi menn á annað borð áhyggjur af því að fólk misskilji það þegar annars vegar er sagt að forseti hafi einhverjar tilteknar valdheimildir og svo hins vegar séu þær af honum teknar með einhverjum öðrum ákvæðum þá hef ég sagt

til að koma miklu víðtækari breytingum í gegn vegna þess að menn hafa verið þeirrar skoðunar að þar væri hægt að slá á einhverja strengi hjá almenningi í sambandi við auðlindagjaldið og á þeim forsendum hefur verið reynt að smygla í gegn fullt af öðrum breytingum. Ég bara minni á að tillögur stjórnlagaráðs gengu út á að breyta ekki bara einhverju auðlindaákvæði og einhverjum einstökum ákvæðum, það var verið að umskrifa nánast allar greinar stjórnarskrárinnar

auðlindaákvæði í stjórnarskrám annarra vestrænna ríkja eða yfir höfuð einhver auðlindaákvæði? Ef svo er, hvaða ríki eru það þá helst?

Erum við að fara þangað eða hvert erum við að fara? Af hverju erum við með í stjórnarskrárákvæði um það hvernig við ætlum að nýta auðlindir til framtíðar? Nú er ekki auðvelt að breyta stjórnarskrá.

Kann þingmaður einhverja skýringu á því?

Það er ekki það mikill munur þarna á nema að stjórnarskráin er sá rammi sem við förum ekki fram úr. Við verðum að grundvalla lagasetningu okkar á stjórnarskránni. Það er ekkert að því að setja stjórnmálunum nú og til framtíðar þann ramma utan um auðlindir landsins til að tryggja sjálfbærni. Það hefur komið í ljós á undanförnum árum og áratugum að við höfum gengið á mjög ósjálfbæran hátt á auðlindir, náttúruauðlindir,

það er allt til í fræðunum og það er allt til í pólitík. En við höfum alltaf haft það fyrir ákveðna reglu hér að miða okkur við önnur sambærileg ríki, lýðræðisríki, og einna helst nágranna okkar.

Við erum öll sammála um það, og enginn ágreiningur um það, að ekki ætlum við að ganga á auðlindir okkar með ósjálfbærum hætti. Það er enginn ágreiningur um það og hagsmunir okkar snúa að því að hér sé sjálfbær atvinnugrein, sjálfbær nýting á auðlindum.

Það er auðvitað áhyggjuefni mitt í þessu. Ég segi bara: Ég ætla ekki að vera fyrsti maðurinn sem fer þá leið að búa til eitthvert svona ákvæði um þjóðareign og nýtingu auðlinda til framtíðar. Það held ég að sé ávísun á vandamál og ég er nokkuð sannfærður

Svo áttum við öll að vera sammála um að vilja sjálfbæra nýtingu á auðlindum, og ef við erum öll sammála því þá er það eitthvað sem á augljóslega heima í stjórnarskrá. Grundvöllurinn að því hvað á heima í stjórnarskrá er eitthvað sem við erum almennt séð sammála um.

markaðinn. Ég hef engan áhuga á því að passa upp á sjálfbærni sjávarútvegsins á ákveðinn hátt sem er utan markaðskerfisins eins og það er núna.

Við eigum í vandræðum með að stjórna þessari auðlind eins og er og ef við erum í alvörunni sammála um að við eigum að hafa sjálfbæra nýtingu á auðlindum þá á það heima í stjórnarskrá hvernig við höfum rammann utan

varðandi það ákvæði sáum við eindregna ósk þjóðarinnar, almennings, í þá veru að jafna vægi atkvæða. Og því meira sem var unnið í því, því ríkari varð stuðningurinn við það að jafna vægi atkvæða.

nýja ákvæðið kæmi ekki í veg fyrir að tímabinda mætti nýtingarréttinn í almennum lögum. Nei, þetta þarf náttúrlega ekki að tyggja ofan í einn né neinn því að almenna reglan í öllum öðrum lögum um nýtingarrétt á náttúruauðlindum í þjóðareign er sú að gerðir séu tímabundnir samningar.

já, við skuldum þjóðinni að vissu leyti breytingar á stjórnarskrá en við þurfum þá að gera þær almennilega, sérstaklega þegar kemur að kröfu hennar um auðlindaákvæðið. Hún er að biðja um að hún verði ekki blekkt til einhvers innihaldslauss ákvæðis.

að setja fram í almennum lögum tímabundna samninga um aðgang að sjávarauðlindinni. Þannig að þetta er risamál. Það hefur alltaf og ítrekað verið komið í veg fyrir að gerðir verði tímabundnir samningar um sjávarauðlindina. Þessi almenna grundvallarregla um nýtingarrétt náttúruauðlinda kemur einnig skýrt fram í frumvarpi ríkisstjórnarinnar um hálendisþjóðgarð. Þar er eðlilega gert ráð fyrir að hvers kyns nýtingarréttur samkvæmt þeim lögum verði tímabundinn.

Ef ekkert slíkt ákvæði væri í stjórnarskrá væri eftir sem áður unnt að tryggja jafna stöðu allra í almennum lögum. Gildi þessa stjórnarskrárákvæðis felst því í því að hendur löggjafans eru bundnar. Ágreiningur um auðlindaákvæðið snýst um það að Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkurinn vilja hafa þjóðareignarákvæði þannig orðað að unnt verði að hafa áframhaldandi mismunun,

saman er þetta vissulega umdeilt en það sem sameinar þessar greinar er að um þær eru gerðir tímabundnir samningar. Það er meginreglan og hún á að gilda til að tryggja að þjóðareignin okkar verði virk.

Í kerfi samsteypustjórnar þarf jafnan að gera málamiðlanir. Tveir af núverandi stjórnarflokkum gengu til síðustu kosninga með þá stefnu að tímabundinn nýtingarréttur auðlinda ætti að ná til allrar auðlindanýtingar, Framsókn og Vinstri græn. Þeir flokkar sögðu

að hinir tveir flokkarnir, Framsókn og Vinstri græn, féllust á stefnu Sjálfstæðisflokksins. Þannig er þetta oft við stjórnarmyndun. Við skulum ekki draga dul á það. Að einhverju marki verðum við alltaf að sætta okkur við slíkar málamiðlanir en þær geta orðið hættulegar þegar þær snúast um stór prinsipp sem fela í sér mismunun. mismunun. Ef stjórnarskráin leyfði mismunun í skattamálum myndum við illa una því að einn flokkur í ríkisstjórn réði því að hreyfa ekki við sérhagsmunum í almennum skattalögum.

Eina leiðin til að koma í veg fyrir sérhagsmunagæslu af þessu tagi er að tryggja í stjórnarskrá að sérhagsmunagæsla í almennri löggjöf sé óheimil,

Með þessu hefur Sjálfstæðisflokknum tekist að nota stjórnarsáttmálann til að binda hendur stjórnar- og samstarfsflokkanna inn á næsta kjörtímabil. Ég get komið að því í næstu ræðu. Það er eins og

almenn regla sem kemur í veg fyrir sérhagsmuni og sérreglur eða áframhaldandi viðhald á sérhagsmunum og sérreglum fyrir sérstaka aðila.

það er hvort henni finnist það ekki skipta máli og ekki hafa neina merkingu að í stjórnarskrá sé ákvæði um að að þjóðareign sé á auðlindum landsins og þær megi ekki selja eða afhenda varanlega.

Það setur ekki almenna reglu. Það takmarkar ekki svið löggjafans. Við verðum eftir sem áður með flokka hér inni á þingi sem munu halda áfram að passa upp á að sérreglur verði um eina atvinnugrein umfram aðra. Mér finnst það vont af því að ég veit að hjá mörgum hverjum er það ekki hugsunin. Þess vegna segi ég: Sameinumst um að hafa almennu regluna skýra. Tímabindum samninga um auðlindir í eigu þjóðarinnar, alveg óháð því hvaða auðlindir er um að ræða.

Ég lít svo á að þegar sagt er að ekki megi afhenda eitthvað varanlega þá skipti það máli í þessu sambandi. Þegar talað er um að eitthvað sé þjóðareign held ég að það skipti máli. Þegar hv. þingmaður talar um tímabundna samninga þá er hún að tala um sína hugmynd varðandi fiskveiðistjórnarkerfið. Mér finnst útfærsluatriði af því tagi ekki eiga heima í stjórnarskrá. Og ég spyr hv. þingmann, vegna þess að ég veit að hún hefur kynnt sér þetta vel: Eru einhver dæmi í stjórnarskrám ríkja í kringum okkur um ákvæði af því tagi sem hún vill setja í stjórnarskrá að þessu leyti?

Aðrar þjóðir hafa þetta í almennum lögum. Það hefur hins vegar verið fellt ítrekað. Aðrar þjóðir hafa farið þessa skýru leið, hvort sem það eru Norðmenn eða aðrir sem hafa yfir ríkum náttúruauðlindum að ráða. Það eru alltaf tímabundin afnot af auðlindinni. En hér er það ekki gert.

Við skulum þá bara tala skýrt og hafa þetta skýrt í lögum. Það er ekki verið að tala um það hvaða leiðir við förum í að innheimta gjaldið í þessu. Ég hef margítrekað að það verður síðan löggjafans að ákveða það. Við vitum að pólítískt erum við með mismunandi stefnu um hvernig við viljum innheimta auðlindagjaldið. Ég treysti markaðnum. Sjálfstæðisflokkurinn gerir það ekki. Það eru bara mismunandi pólitískar áherslur. Ég er bara að biðja um það núna í þessu mikilvæga skrefi að við virkjum þjóðareign í alvöru, auðlindaákvæðið. Það er ekki gert núna en við höfum enn þá tíma til þess að breyta þessu í meðförum þingsins.

þegar kvótakerfið var sett á var farin sú leið að úthluta þeim kvóta sem höfðu veiðireynslu. Af hverju var það gert? Það er vegna þess að þeir sem höfðu sótt sjóinn höfðu myndað réttindi varin af stjórnarskrá.

til 23 ára. Það var ekki verið að tala um að innkalla eitt eða neitt. Tímabinding samninga fór í gegnum ríkisstjórn Framsóknar- og Sjálfstæðisflokksins og hvað gerðist? Eitthvað sem kemur engum á óvart, það var stoppað í þingflokki Sjálfstæðismanna.

En við erum að tala um að tryggja í stjórnarskrá raunverulega virka þjóðareign með tímabundnum samningum og hv. þingmaður verður að svara mér því líka af hverju hann er á móti því að tímabinda samninga um eina auðlindagrein.

Það þarf ekkert að fara í þennan leiðangur. Við tökumst á um það hér í salnum dagsdaglega hvað er skynsamlegt að gera. Þetta var sett inn í lög um stjórn fiskveiða á sínum tíma, þetta ákvæði, sem var alveg jafn tilgangslaust og allt annað, eins og dómur Hæstaréttar segir okkur. Við stjórnum auðvitað auðlindinni á grundvelli fullveldisréttarins. Við getum ákveðið að innkalla eða breyta þessu kerfi eins og okkur sýnist

Þetta snýst allt um það að þessi atvinnugrein, sem er okkar mikilvægasta atvinnugrein, sé sjálfbær, skapi verðmæti, sé samkeppnishæf sem hún hefur reynst, og sennilega eini staðurinn

ótímabundin afnot af auðlindum eins og hér er. Engar. Það þarf að útskýra fyrir mér af hverju Íslendingar, einir vestrænna þjóða, eru með ótímabundin afnot

Herra forseti. Það voru nokkur atriði sem ég lofaði, í fyrri ræðu minni, að ég myndi koma nánar inn á í síðari ræðunni. Þar ætla ég að staldra við atriði sem ég hafði allt of lítinn tíma til að fjalla um og mun svo sem rétt geta tæpt á að þessu sinni.

Þarna er aðeins tæpt á eða komið inn á álitamál sem var uppi hér fyrir rúmum áratug, þegar við vorum að fjalla um breytingar á lögum um stjórnarráð og reyndar stjórnarskrárumræðu sem átti sér stað á þeim tíma, sem varðar það hvort ríkisstjórn eigi að vera fjölskipað stjórnvald eða hvort ráðherrar eigi að bera ábyrgð á verkum sínum eins og verið hefur. Í dag er það þannig að ráðherrarnir eru sjálfstæðir í störfum sínum og bera líka fulla ábyrgð á embættisverkum sínum. Ég velti því fyrir mér, kannski jafnvel frekar út frá ummælum í greinargerð með þessu ákvæði, hvort verið er að gera mörkin þarna á milli ógleggri,

og ég nefndi það í fyrri ræðu minni að starfsstjórnir og ráðherrar í starfsstjórn hafa í dag allar sömu stjórnskipulegar heimildir og aðrir ráðherrar. Þarna er orðalag um að ráðherrar í starfsstjórn skuli aðeins taka þær ákvarðanir sem nauðsynlegar eru. Þarna er að mínu mati verið að búa til lagalega óvissu og mér finnst að skoða þurfi þetta nánar. Hver metur hvað er nauðsynlegt? Er verið að biðja um að dómstólar skeri úr um það hvað sé nauðsynlegt í þessu sambandi? Ég er ekki alveg viss um að það sé rétt að færa sig í þessa átt. átt. Ég nefndi það sérstaklega að við þyrftum að skoða ákvæðið varðandi þingrof. Þar segi ég: Ef menn vilja að forseti taki sjálfstæða matskennda ákvörðun um það hvort heimila eigi þingrof eða ekki þá eiga menn að segja það. Ef menn vilja að forsætisráðherra hafi valdið til þess að ákveða þingrof þá eiga menn að segja það. Ef menn vilja að það sé vald Alþingis að ákveða þingrof þá eiga menn að segja það.

en svo er ekkert sagt að forseti sé bundinn af því. Ég held að með því að setja inn ákvæði eins og um það er búið í þessu frumvarpi sé verið að búa til meiri óvissu en þörf krefur.

þá er leiðin ekki sú að auka á óvissuna eins og gert er í frumvarpinu. Það þarf frekar að höggva á hnútinn og segja skýrt: Er það forseti sem á að ákveða þetta? Er það forsætisráðherra sem á að ákveða þetta? Eða er það þingið sem á að ákveða þetta? Ég held að færa megi rök með og á móti niðurstöðunni hvað öll þessi atriði varðar, en ég held að það sé ekki gott að hafa þetta einhvern veginn

þingmanninn um það sem hefur komið fram í fyrri ræðum. Þegar minnst er á auðlindaákvæðið í stjórnarskránni

frumvarpi eftir þá þingsályktun — en hún fjallar um skilgreiningu auðlinda þar sem Alþingi ályktar að fela umhverfis- og auðlindaráðherra að fá sérfræðinga á sviði auðlindaréttar, umhverfisfræða og umhverfisréttar til að semja frumvarp til laga sem skilgreini hvað flokkast til auðlinda hér á landi og hverjar auðlindir Íslands séu. Mig langar bara til að spyrja þingmanninn út í það af því að umræðan fer alltaf í það, sem er auðvitað rétt, að ræða um

fylgst sérstaklega með þingsályktunartillögu eða vinnu sem tengist mati á því hverjar auðlindirnar séu og hvernig þær skuli skilgreindar

Það getur breyst frá einum tíma til annars. Hagnýting mismunandi gæða náttúrunnar getur verið ólík frá einum tíma til annars. Það sem er verðmætt í dag kann að verða verðminna á morgun og það sem er verðlaust í dag getur orðið mjög verðmætt á morgun. Þess vegna hef ég verið þeirrar skoðunar að vilji menn á annað borð hafa ákvæði um auðlindir, eignarhald auðlinda eða nýtingu auðlinda, í stjórnarskrá þá eigi það að vera almennt orðað. Og ef menn hafa áhuga á því að knýja fram einhverjar tilteknar breytingar eða tiltekið fyrirkomulag á ákveðnum sviðum auðlindanýtingar eigi að gera það með almennum lögum en ekki í stjórnarskrá. Þess vegna held ég að það ákvæði sem er að finna í frumvarpi forsætisráðherra sé öllu betra en mörg fyrri ákvæði sem gerðar hafa verið tillögur um vegna þess að það er tiltölulega almennt og getur átt við um fjöldamargar auðlindir á mismunandi tímum og það er skilið eftir eðlilegt svigrúm fyrir löggjafann til að setja sérreglur um sérstök svið.

og þetta ákvæði, þá fókuserum við bara alltaf á þetta eina sem við erum alltaf að togast á um hér í þinginu, þ.e. gjald af

þetta ágæta auðlindaákvæði, sem er í frumvarpinu, sem ég tek alveg undir að get alveg kvittað fyrir, nýtist betur. Það er eiginlega þess vegna sem ég er að spyrja að þessu. Þess

Herra forseti. Já, þetta eru skiljanlegar vangaveltur hjá hv. þingmanni og ekki síst vegna þess að ef við erum raunsæ þá er það þannig að auðlindir í náttúru landsins geta verið mjög fjölbreytilegar. Aðstæður hvað varðar nýtingu þeirra geta verið mjög fjölbreytilegar. Þess vegna getur verið mjög erfitt að setja eina reglu sem gildir yfir allt sviðið eða, ef við orðum það þannig, að hafa í stjórnarskrá ákvæði sem setur tiltölulega þröng mörk um það hvernig reglusetning á viðkomandi sviði eigi að vera. Í andsvörum við hv. þm. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur áðan vék ég aðeins að stöðunni í öðrum löndum. Staðan er nú sú, þannig að það sé sagt, að ákvæði af því tagi sem hér er til umræðu eru tiltölulega mjög fátíð í stjórnarskrám landanna í kringum okkur og stjórnarskrár þar sem settar eru fram einhverjar hugmyndir um þjóðareign eru nánast óþekktar í löndum sem búa við svipað stjórnarfyrirkomulag og réttarkerfi og við. Það þarf að leita til ríkja í Suður-Ameríku eða Afríku, held ég, fyrst og fremst til þess að finna einhvern samhljóm við ákvæði af þessu tagi. af þessu tagi. Almennt hefur verið litið svo á, held ég, í löndunum í kringum okkur sem búa við sams konar stjórnarfyrirkomulag og lagakerfi að reglum á þessu sviði sé best skipað með almennum lögum

dreg ekki dul á að það eru ákveðin atriði og þættir í frumvarpinu sem þarf að skoða betur. Ég vil nefna til að mynda

Ég held hins vegar að það sé nauðsynlegt og eðlilegt fyrst tillögur af þessu tagi eru komnar fram að þær fái málefnalegar umræður, bæði hér í þinginu og síðan í nefnd. Ég á alveg eins von á því að þessar tillögur, einstakar tillögur eða tillögurnar í heild, rati síðan inn í 2. umr. Ég bara verð að gera ráð fyrir því þangað til annað kemur í ljós. En ég held hins vegar að þessi atriði sem ég hef verið að nefna hérna séu þess eðlis að við þurfum raunverulega að takast á við þau og ég held að

því að praktískt séð þá hefur auðvitað í ákveðnum tilvikum reynt á þessi mörk eða a.m.k. verið uppi aðstæður þar sem hefði getað reynt á þessi mörk. Þá erum við auðvitað að vísa til atriða eins og varðandi þingrof en líka t.d. kemur upp í hugann atvik frá því fyrir þremur, fjórum árum þegar forseti tók sér einhverja daga til þess að velta því fyrir sér hvort hann ætti að undirrita skipunarbréf dómara sem skipaðir höfðu verið. Og þá veltir maður fyrir sér: Bíddu, hver hefur raunverulega valdið? Og í tilvikum af þessu tagi þegar forseti undirritar framkvæmdarvaldsathafnir, hefur hann raunverulega sjálfstætt mat um það hvort hann undirritar eða ekki?

Ég tel að það sé verið að gefa ákveðin fyrirheit um að þetta sé skynsamlegt skref en ég myndi gjarnan vilja heyra hvort það séu ákveðnar áhyggjur sem hann hefur af þeirri tillögu sem liggur fyrir í þá veru.

Um tillögu frumvarpsins vildi ég segja að mér finnst í sjálfu sér jákvætt að það sé opnað á breytingar með breytingartillögu í stjórnarskrá. Mér finnst í raun og veru jákvætt að við tökum þetta til umfjöllunar og reynum að koma okkur eitthvað áleiðis í þessu. Ég Ég hef verið þeirrar skoðunar að það hafi verið í raun og veru vandamál að ákæruvaldið lægi hjá þinginu. Ég held að það í sjálfu sér geri það að verkum að það verði alltaf mjög pólitískt hvort farið er í ákærumeðferð á grundvelli ráðherraábyrgðarlaga og auðvitað hefur maður ákveðnar vonir um að það verði þá önnur sjónarmið sem gildi ef

þannig að við getum tekið það til meðferðar. Spurningin er hins vegar sú hvort hvort við þurfum ekki að skýra fleiri þætti og það er þá kannski verkefni sem bíður okkar hvað ráðherraábyrgðarlögin varðar, hvort við teljum þörf á að skilgreina betur hvenær getur reynt á ráðherraábyrgð í þessu sambandi.

og rifjað upp til að mynda að 1991 var gerð breyting á deildaskiptingu Alþingis

í breiðu samkomulagi á milli stjórnmálaflokka á hverjum tíma.

Ég kemst ekki hjá því að lýsa eilítilli undrun á því að forsætisráðherra kjósi að víkja með þeim hætti frá þeirri hefð sem

það stendur þannig á að Ísland nýtur óskoraðrar viðurkenningar á alþjóðavettvangi sem lýðræðisríki og er jafnan nefnt meðal þeirra sem fremst standa í þeim efnum. leyfi mér til að mynda að vitna í hið virta alþjóðlega tímarit The Economist sem hefur með höndum athuganir á þessum málum. Þar starfar eins konar greiningardeild og sendar eru út fréttir í þessu virta tímariti um niðurstöður athugana.

Grundvöllur þess að Ísland er eitt af fremstu lýðræðisríkjum í heimi og nýtur óskoraðrar viðurkenningar sem slíkt er stjórnarskrá landsins.

vef Stjórnarráðs Íslands er að finna yfirlit um hæstaréttardóma sem hafa gengið um einstakar greinar stjórnarskrárinnar. Við stöndum því á mjög traustum grundvelli þegar stjórnarskráin er annars vegar og full ástæða er til þess að gera breytingar á henni eftir því sem þörf krefur á hverjum tíma af þeirri varfærni og gætni og í því breiða samkomulagi sem eðlilegt er.

Ég á þar uppáhaldsákvæði til að mynda, sem er ákvæðið um íslenska tungu þar sem

ef við hugsum aftur til ársins 1874 þegar við þáðum frelsisskrá úr föðurhendi, eins og skáldið komst að að orði, eins og einhvers konar aðskotahlut í íslensku samfélagi. Hún er það svo sannarlega ekki. Hún hefur reynst vel og á það skilið að við göngum um hana

stjórnskipunarregla og ekkert að því að fjalla um hana eða setja hana inn í stjórnarskrá. En í 8. gr. er eins konar viðbót sem felur í sér að forseta

gerir ekkert til þó að þar sé almenn yfirlýsing eins og þessi: „Náttúra Íslands er undirstaða lífs í landinu.“ Þetta er svona almennt.

að orðalagið sem þarna var notað væri að frumvarp stjórnlagaráðs yrði lagt til grundvallar. Hvað merkir það? Ég hef hitt fólk sem skilur það þannig að það eigi bara að taka þetta plagg frá stjórnlagaráði og lögfesta það. Aðrir hafa sagt við mig: Ég

með fyrrverandi þingmanni sem sagði að strax væri teygjanlegt hugtak. Við skulum ekki fara í hártoganir. Það er mjög auðvelt að fara í orðabók og skoða hvað „til grundvallar“ þýðir. Það þýðir ekki miklar breytingar.

Þegar ég sagði slæleg þátttaka hafði ég að sjálfsögðu í huga þá þátttöku sem við eigum að venjast hér á Íslandi í þjóðaratkvæðagreiðslu, ekki

hann stritast við að halda fram hér í dag og svo oft áður. Auðvitað er hv. þingmanni fullkomlega frjálst að berja höfðinu við steininn í

orðalag sem fallið sé til þess að draga af því jafn stórfelldar ályktanir eins og hv. þingmaður virðist gera. Þess vegna er ekki byggjandi á þessari atkvæðagreiðslu árið 2012 með þeim hætti sem hv. þingmaður heldur hér ítrekað fram.

fjalla um það mál inn í þessa umræðu í dag því að auðlindaákvæðið hefur tekið töluverðan tíma í umræðunni. Með þessari tillögu var ætlunin að fela umhverfis- og auðlindaráðherra að fá sérfræðinga á sviði auðlindaréttar, umhverfisfræða og umhverfisréttar til að semja frumvarp til laga sem skilgreindi hvað flokkaðist til auðlinda hér á landi og hverjar auðlindir Íslands væru. Við höfum enn ekki séð þetta frumvarp, en mér skilst þetta að hafi verið samþykkt í þinginu 19. júní 2019. Að mínu viti er það mikilvægur grundvöllur til að fara í þessa umræðu hér um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Ef við ræðum fyrst almennt um náttúruauðlindir eru fjölmargar náttúruauðlindir sem gegna ýmist veigamiklu hlutverki í framleiðslu eða hafa mikil áhrif á vellíðan fólks. Þær eru ekki háðar eignarrétti. Þær eru því ekki markaðsvörur og markaðsöfl geta ekki stjórnað nýtingu þeirra. Það er ágætt að hafa það í huga áður en áfram er haldið því að slíkar náttúruauðlindir eiga á hættu að vera ofnýttar, stundum svo verulega að þeim er eytt með öllu. Aðrar auðlindir lúta stjórnun af einhverju tagi. Ef við fjöllum um hugtakið auðlind er það mjög víðfemt og nær til margra þátta samfélagsins. Talið er að allir þættir náttúrunnar, jörðin, lífríkið, vatn, sólarljós og loft, geti talist til náttúruauðlinda.

dæmi. Þær auðlindir sem ekki teljast vera náttúruauðlindir eðli málsins samkvæmt eru t.d. mannauður, þekkingarkerfi, ýmsir gagnagrunnar og önnur hliðstæð verkefni sem menn hafa skapað. Hægt er að sjá skilgreiningu á náttúruauðlindum í skýrslu auðlindanefndar sem kom út árið 2000 og margir hér hafa kynnt sér. Við Íslendingar eigum einnig hlutdeild í auðlindum mannkyns alls, ef við förum út fyrir landsteinana, svo sem í auðlindum úthafsins, sólarljósinu og andrúmsloftinu. Því eigum við hlutdeild í sem viðtakendur og oft er forsjá slíkra auðlinda skilgreind á grundvelli alþjóðasamninga þar sem réttindi og skyldur einstakra ríkja eru skilgreind. Því falla þessar auðlindir undir þjóðarforsjá. Með nokkurri einföldun má segja að auðlindahugtakið nái til hvers konar gæða sem eru þó takmörkuð. Vegna eignarhalds á auðlindum hafa að jafnaði komið upp deilur um eignarhaldið. Ég Ég ætla ekki að fara út í þá umræðu hér þar sem mér finnst enn þá vanta upp á hvernig við skilgreinum auðlindir. Á að ræða eignarhald og nýtingu á einni auðlind umfram aðra?

og fara þeir sem njóta hans með rétt til hvers konar umráða og ráðstöfunar auðlindanna svo fremi að þeim rétti séu ekki settar skorður í lögum eða vegna réttinda annarra. annarra. 2. Eignarréttur ríkisins sem því hefur verið fenginn með einstökum fyrirmælum í lögum er sérstakt form á eignarráðum. Það sem skilur að framangreindan rétt ríkisins og einkaeignarrétt sem ríkið getur verið aðili að eins og hver annar lögaðili, er að ríkinu hefur verið falinn hinn sérstaki eignarréttur í skjóli þess að engir einstaklingar eða lögaðilar

gengið hefur á fjölmargar náttúruauðlindir undanfarna áratugi um heim allan. Því hafa þjóðir heims þróað leiðir til að nýta náttúruauðlindir með hagkvæmum hætti og verið nýttar þannig að það gagnist öllum. Við getum nefnt vatn í því sambandi. Þannig hefur komið í ljós að margar náttúruauðlindir sem áður virtust ótakmarkaðar eru það ekki og eru orðnar að takmörkuðum auðlindum. Þegar slíkt á sér stað kemur upp hætta á að ótakmarkaður aðgangur leiði til ofnýtingar og sóunar. Hægt er að bregðast við þessum vandamálum með því að takmarka aðgang að auðlindunum með skilgreindum eignarrétti eða þá að setja reglur er varða nýtingu þeirra. Það er það sem þarf að ræða en þó ekki þannig að það sé aðeins ein atvinnugrein sett undir. Það þarf að ræða gjaldtöku náttúruauðlinda hér á landi í víðara samhengi. Við hér, löggjafinn, getum ákveðið að láta þá sem nýta auðlind greiða með einum eða öðrum hætti gjald til samfélagsins fyrir afnot hennar, hvort sem um er að ræða gjaldtöku í formi skatta eða þjónustugjalda, en slík gjaldtaka þarf að vera almenn. Við framkvæmd hennar skal gæta málefnalegra sjónarmiða og jafnræðis. Ágætt dæmi um gjaldtöku hér á landi af auðlind

Ég er með þessari ræðu að segja að auðlindirnar eru fleiri og mér finnst skorta á þá umræðu hér seinni partinn í dag. En það er öllum ljóst að hv.

ekki um auðlindaákvæðið sem allt þetta snýst meira og minna um. Hér hefur einhvern veginn tekist að

fá auðlindaákvæði í stjórnarskrá til að við getum náð viðunandi arði beint í ríkissjóð.

Það er þannig í dag að þeir sem hafa rétt til fiskveiða þurfa að greiða í veiðigjald þriðjung af hagnaði af veiðum.

En menn gleyma því auðvitað að þessi stóru fyrirtæki eru með ýmsa aðra starfsemi. Hagnaður þeirra er af öðru en fiskveiðum. Hjá sumum fyrirtækjum er hagnaður jafnvel af fiskveiðum í útlöndum,

Það er öðru nær. Það er heill þriðjungur sem við tökum sem er mjög hátt. Aðrar atvinnugreinar þurfa alla jafna ekki að þola þetta ofan á allan annan hagnað. Ég segi bara að við þurfum ekkert auðlindaákvæði til þess að ná einhverjum arði

Svo getum við deilt um það hvort það sé skynsamlegt og hvort það sé best fyrir þjóðarbúið. Ég held að vísu ekki og tel að fyrirsjáanleikinn sé auðvitað langmikilvægastur í þessu. Þá getur maður líka spurt hvort skilgreining um þjóðareign sé nauðsynleg. Ég hef heldur ekki skilið það vegna þess að við ákveðum á grundvelli fullveldisréttar hvernig við nýtum allar auðlindir sem hér eru. Við þurfum ekki að gera fiskinn að einhverri þjóðareign. Við skulum ekki gera vindinn eða sjóinn sem slíkan slíkan að þjóðareign af því að einhver nýtir hann. Við ákveðum bara hvernig þessar auðlindir skulu nýttar. Það er pólitík hvers dags

Það eigum við að gera hér í pólitíkinni á hverjum degi í mínum huga og skýra það út hvernig við ætlum að skattleggja eða taka gjöld af atvinnugreinum og auðlindum. Það er miklu einfaldari leið. Það er ætlast til þess að við gerum þetta með lögum.

um aðrar auðlindir. Hann talaði hér um vind og ég minnist þess t.d. að vatnsréttindi einnar ágætrar kirkjujarðar í Fljótsdal, þó að það sé náttúrlega ríkið úr einum vasa í annan,

þegar menn kaupa hér land fyrir nokkra milljarða. Þar er auðlind. Eigum við að hneppa þetta einhvern veginn inn í stjórnarskrána líka? Mig langaði til að fá álit hv. þingmanns á þessu atriði.

En það er líka þannig að það er bara gert í lögum hverju sinni og við metum stöðuna hverju sinni vegna þess að stundum eru menn tilbúnir að nýta auðlindir og vera frumkvöðlar, búa til eitthvað, og það eru engar forsendur fyrir því að leggja eitthvert gjald á það í byrjun. Síðan þegar menn eru komnir eitthvað áfram með það og þetta verður auðlind sem arður er af þá er eðlilegt að við förum að meta hvað sé eðlilegt gjald fyrir þá sem fá

Stjórnarskrá er bara allt annað í mínum huga. Það er skráin yfir stjórnskipan okkar. Það eru grunnlögin og skráin um réttindi okkar gagnvart stjórnvöldum. Annað á ekki heima þar í mínum huga.

hvernig við getum fengið umræðuna um þessi mál á það plan að almenningur

Hagurinn er ekki alltaf sá hvað við getum tekið mikið í ríkissjóð með skattlagningu. Trúa menn að öll þessi fjárfesting tengd sjávarútvegi hefði orðið til hefðu þessi öflugu fyrirtæki ekki orðið til? Nei,

En nú sjáum ofsjónum yfir því að einhver fyrirtæki skili arði í sjávarútvegi af því að þetta er auðlindin okkar. Ísland er okkar. Þetta er allt okkar.

En samþjöppunin hefur aðallega orðið út af því að óánægjuumræðan hefur grasserað, sérstaklega hérna á Alþingi af flokkum sem vilja gera eitthvað allt annað en við erum að gera. Þess vegna hafa þessir litlu aðilar og meðalstóru selt sig bara burt til að losa sig frá þessu og farið að gera eitthvað annað. Þá fitnar stórútgerðin og hún hefur tækin og tólin til að lifa þetta af. En það er eitt sem mig langar til að spyrja hv. þingmanninn út í sem ég veit að þarf að laga.

þak þarf að þétta svo að það leki ekki dropa. Þjóðin þarf að trúa því að það sé helt. Þessu þarf að koma í lag. Þá held ég að miklu meiri líkur séu til sátta í umræðunni um sjávarútvegsmál og fiskveiðistjórnarkerfið sem við búum við í dag.

eigi ekki fyrir þessu gjaldi, eigi ekki fyrir þessum skatti. Það er enginn arður af útgerð með þeim hætti. En stórútgerðir sem hafa líka hagnað af ýmissi annarri starfsemi geta borgað þetta. Mér finnst það ekki eðlilegt ástand.

Frú forseti. Ég ætla ekki að hafa mörg orð hér í lok þessarar umræðu og ekki opna nýja umræðu en vil nota tækifærið því að nú hef ég fylgst með 1. umr. sem hefur staðið í hartnær heila tvo þingdaga, enda málið stórt og mikilvægt, og mikilvægt, og þakka fyrir hana. Mér finnst heilt yfir þessi umræða hafa verið góð. Mér finnst áhugaverð sjónarmið hafa komið fram, vissulega mismunandi, en þó líka töluverður stuðningur við ákveðnar breytingar á kaflanum um forseta og framkvæmdarvald. Einhverjir sjá ekki þörf á þeim breytingum, aðrir benda á að þær þurfi að skýra frekar, og það verður verkefni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að rýna þá gagnrýni. Ég vil líka segja að mér finnst gott að heyra að það er töluvert mikill stuðningur við ákvæði um umhverfis- og náttúruvernd og ætla að nota tækifærið til að árétta hversu gríðarlega mikilvægt það er að gildandi stjórnarskrá verði ekki áfram þögul um það málefni. Það er rakið mjög vel í greinargerð frumvarpsins hvað nágrannaþjóðir okkar hafa verið að gera í þeim efnum og byggt á þeirra reynslu þannig að ég hvet þá þingmenn sem eiga eftir að vera að fara yfir þessi mál á næstu vikum til að kynna sér það. Ég er ekki í nokkrum vafa um að þetta yrði til mikilla framfara fyrir laga- og réttarumhverfi umhverfis- og náttúruverndar. Ég hef engan heyrt hallmæla ákvæði um íslenska tungu og táknmál, þannig að maður getur glaðst yfir því tungumálið og táknmálið á sér töluvert marga vini í þessum sölum. Auðlindaákvæðið er augljóslega það ákvæði sem mestur ágreiningur er um og það þarf ekki að koma á óvart. En ég ætla samt að segja að mér hefur fundist þetta góð umræða. Af því að sá sem talaði hér á undan mér, vinur minn hv. þm. Brynjar Níelsson, sagðist ekkert sérstaklega bjartsýnn á þróun umræðunnar um fiskveiðistjórnarkerfið ákvað ég að rifja upp umræðu sem hér fór fram þegar